Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Борисов, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Вчера депутатите от управляващото мнозинство отново отхвърлиха нашето предложение за промяна в Закона за развитие на академичния състав, чрез което предложение искахме да въведем задължителен минимален размер на заплащането на учените, заемащи академични длъжности, на основен трудов договор във висшите училища, в Българската академия на науката и в Селскостопанската академия. Предложените базови заплати трябваше да са между две минимални работни заплати за асистент и пет минимални заплати –за професор. За съжаление, това предложение за пореден път се отхвърля от народните представители от политическите партии от управляващата коалиция, от Министерството на финансите и от Министерството на науката и образованието, без това да има сериозни аргументи. Нямаше също и алтернативни предложения. Направихме това предложение, разтревожени от критичния дисбаланс, който съществува в България, заплащането в труда на учените и другите видове неквалифициран труд. В нито една европейска страна, а и в останалия свят, учените не получават заплати, по-ниски от заплатите за неквалифициран труд. Неразбираемо е, че това се отнася най-вече за хората с висша квалификация, работещи в БАН, в Селскостопанската академия и, забележете, дори във висши училища, част от които са с много висок рейтинг. Свидетели сме на деформация, предизвикана съзнателно от държавна политика, която води десницата и оглавяваните от господин Борисов правителства. Непрекъснато се говори за качество в образованието, за качество в преподаването, в науката. Но за какво качество може да става дума, когато хората, които създават наука и обучават бъдещите специалисти на страната, нямат елементарните си средства за съществуване. Без да са осигурени Без да са осигурени основните потребности за живот на учените не е възможно да се въведе и диференцираното заплащане, според постигнатите индивидуални резултати. Умишлено поддържаните ниски заплати вече почти десет години спират всички други възможности за заплащане, което да стимулира труда и качествената работа на отделните учени, качествените научни изследвания. Уважаеми колеги, проблемът не е от вчера и Ви благодаря, че беше признат вчера от всички. Но решаването му не може повече да се отлага, защото последиците са все по-тежки и започват да стават необратими. Главно заради ниското заплащане и неадекватните условия за научни изследвания в последните години българските учени масово напускат страната. В България вече има цели научни области, в които не достига компетентност. Дългогодишното подценяване на висококвалифицирания труд доведе страната ни до последните места по брой на изследователи. В доклада на Европейската комисия бе отчетено, че докато в Европейския съюз изследователите са средно 10,55 на хиляда, то у нас са 4,43. Тройно повече са даже в Румъния, в Хърватия, в Словения. Категорична е препоръката на Европейския съюз да се увеличат заплатите на учените! И сега за доводите. Абсурден е въпросът дали държавата трябва да плаща заплатите на учените в държавните научни институции. Този въпрос се промъкна в разсъжденията на Министерството на финансите. Но още по-абсурден е аргументът, че въвеждането на минимални заплати, осигурени от държавата за държавните висши училища и институции, би нарушило тяхната автономия. В повечето европейски страни са въведени такива прагове за заплащане на академичния състав, който се определя от правителствата. В Германия минималната заплата на на млад учен е 3405 евро, на доцент – 3800 евро, на професор – 4700 евро. Питам: когато средната заплата в БАН е 741 лв., в Селскостопанската академия е 730 лв., четири висши училища заплатата е между 860 и 980 лв., когато възнаграждението на младите учени е равно на минималната заплата в страната, а професорите получават под 1000 лв., на какво бъдеще се надяваме? Начинаещият учител започва с по-висока заплата от своя асистент, а понякога и от своя професор. Дори от тези, които наемаме като сервитьори, са с над 1000 лв. заплата. Важното е това, че европейските научни проекти също се определят от заплатата на нашите учени и тогава нашите колеги получават три пъти, четири пъти по-ниски заплащания за един и същи труд. В резултат на недалновидната политика деградира научният климат. Погубват се авторитетни български и научни школи, а младите учени от БАН останаха само 11% от целия академичен състав. Всяка година над 10 хиляди способни млади българи заминават в чуждите университети. Това би трябвало да тревожи всички ни. Ако някой си мисли, че може без наука и без образование да има икономика, то това е пълна заблуда. Ако няма кой да обучава нашите учители, те как ще обучават децата ни? Тогава настъпва деградацията по цялата верига на професионално развитие. Това поведение на депутатите от ГЕРБ е необяснимо на фона на предизборните клетви за подкрепа, за приоритет, за любов към образованието и науката. Знаете ли за колко души става въпрос? За 16 хиляди души академичен състав във висшите училища и в държавните академии, при това за определяне само на минимален праг на заплащане, над който всеки университет или институт може сам да надгражда своите заплащания според индивидуалните способности на учения и собствените приходи. Допълнителните средства за въвеждането на минимални базови заплати са нищожни в сравнение с тези два милиарда, които отделяме за саниране. Винаги ли е качествено това саниране? В крайна сметка спешно трябва да променим недомислието! В България трябва да се влагат пари за научни изследвания. В момента те са само 0,25% от брутния вътрешен продукт. За Европа средните стойности са 2,0 – 2,5. От това зависи истинската конкурентоспособност на държавата и на българския бизнес. бизнес. Вие сочите в своите приоритети за Българското председателство на Европейския съюз нарастващата роля на човешките ресурси и необходимите инвестиции в това. Дано това не са поредните красиви думи, уважаеми дами и господа, които отново ще останат само на хартия. Проблемът в никакъв случай не е партиен, той е много надпартиен, той е национален. Това е проблем на нашата национална сигурност и на нашето национално развитие. България губи интелекта си. Цените ли аргумента, че парите трябва да се заработят, когато се отнася за хора, които повече от месец не работеха, които заработваха парите си с политика, оспорвана от половин България? Политическият въпрос е не дали, а на кого и за какво трябва да даваме пари. Затова още веднъж се обръщам към всички свои колеги, към всички партии, към правителството, към обществото и Ви призоваваме да положим всички усилия за постигане на положително политическо решение, за връщане на страната ни към европейските цели, за изграждане на икономика и общество на знанието! А първото условие за това е да осигурим заплащане на учените и преподавателите, което да им позволи да живеят достойно – достойно от своя квалифициран труд, а не от каране на такси. В противен случай ще трябва да разширяваме магистралите към Терминал 2. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема проф. Клисарова. Това беше декларация от името на парламентарната група на „БСП за България“. Преминаваме към разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от господин Юнкер – председател на Европейската комисия. Справка във връзка с разисквания по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитие на Европа, предложена от господин Юнкер – председател на Европейската комисия: На питането от народния представител Георги Йорданов е отговорено в заседанието на 7 юли 2017 г., петък. На същото заседание 65 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 7 юли 2017 г., петък. Внесен е втори Проект за решение от трима народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 13 юли юли 2017 г., четвъртък. Внесен е и трети Проект за решение от трима народни представители от парламентарната група „Движение за права и свободи“ на 13 юли 2017 г., четвъртък. Вторият и третият проекти за решения са изпратени в същия ден на народните представители в електронен вид. Внесени проекти за решение, които следва да се гласуват: Първи Проект за решение, внесен от 65 народни представители от парламентарната група „БСП за България“, № 754 00-70 от 7 юли 2017

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми дами и господа министри, колеги народни представители! Днес е важен ден за Народното събрание. За пръв път от началото на неговия мандат министър-председателят е тук, за да разисква с народните представители, а чрез тях и с българските граждани въпроси за развитието на Европейския съюз. Впрочем европейските теми по принцип бяха сбутани в ъгъла в последните години, но искрено вярваме, че това се променя трайно. Искам да припомня, че непосредствено след изборите и преди формирането на правителството БСП чрез своя лидер Корнелия Нинова обяви намерението си да търси съгласие с управляващите по въпросите, свързани с Европейския съюз и конкретно по подготовката на Българското председателство на Съвета на при ясно условие – важните решения да бъдат обсъждани и приемани тук, в Народното събрание. Важен знак, че този отговорен жест е разбран стана фактът, че представител на опозицията стана председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. От тези заявки и намерения БСП не се е отклонявала. Въпреки че днешните разисквания са предизвикани от опозицията, вярвам, че те ще създадат добър прецедент и ще превърнат разговора между народните представители и премиера в една обичайна практика. С особено внимание БСП следи подготовката за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. То има, най-общо казано, три аспекта. Първо, какви приоритети за Европейския съюз ще предложи България за периода на председателството? Какви позиции ще изработи и отстоява България по важните за Европейския съюз въпроси, които самите ние поставяме в дневния ред на председателството? И, трето, как ще протече подготовката като организация и логистика? По първия въпрос БСП нееднократно изразяваше притеснение, че уточняването и представянето на тези приоритети се бави. Мога само да изразя удовлетворение, че нашите призиви бяха чути и в сряда тази седмица правителството прие Проект на програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз. Часове след това тя беше представена в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, а ден по-късно официално внесена в Народното събрание. Бяха направени заявки за широк обществен дебат. БСП очаква такъв да има и в Народното събрание. Нормално е всяка парламентарна комисия да разгледа приоритетите, да представи своя принос, а обобщеният от Комисията по европейските въпроси контрол на европейските фондове материал да бъде дебатиран и приет в пленарно заседание наесен. Такъв приобщаващ подход сме готови да подкрепим, при това с активна работа, защото председателството все пак не е на ГЕРБ, то е на България. Въпреки че днес не коментираме приоритетите по същество, мога също така да изтъкна, че част от нашите искания вече са намерили място в тази Програма Западните Балкани, Черноморския регион, създаването на една по-справедлива Европа с акцент върху инвестирането в образование, човешки ресурси, борба с бедността. Голямото предизвикателство пред правителството и мнозинството от тук нататък ще бъде могат ли да докажат, че няма да има двойни стандарти – да предлагат едни приоритети за Европейския съюз, а в България да работят или без приоритети, или в противоречие с европейските приоритети. Господин Премиер, Вашият министър Лиляна Павлова успя да подготви Проект за приоритети на Европейския съюз, вземете този Проект и го развийте в управленска програма на Вашето правителство. Крайно време е да представите такава пред нас. Накрая, тъй като първа точка от нашия Проект междувременно беше изпълнена от правителството, предлагам тя да не бъде подлагана на гласуване. По втория елемент от нашата подготовка. Отсега е ясно, че някои ключови за бъдещето на Европейския съюз въпроси ще бъдат във фокуса на вниманието по време на Българското председателство кохезионната политика, общата селскостопанска политика, икономическият и паричен съюз, вероятно ще започне дебатът и по многодишната финансова рамка. Всяка една от тези теми е следствие от най-главния въпрос: как искаме да се промени Европейският съюз? От отговора на този въпрос, който за пръв път стои толкова остро 60 години след началото на европейските интеграционни процеси и 10 години след присъединяването на България към Европейския съюз, зависят и всички останали политики. Европейската комисия предложи пет варианта. Съгласно предложените пет сценария за отделните политики и области на сътрудничество, има изгодни за страната ни постановки, визирани в различните сценарии, но трябва да се търси оценка на въздействие върху отделните публични сфери и политики. Необходимо е българската национална позиция да акумулира и да вземе предвид заключението от разработването на цялостен детайлен секторен анализ, който отчита последствията, спецификите от различните сценарии върху конкретните политики, защитава националния интерес и взема предвид общественото въздействие. Това ще отвори път за разработването на български сценарий, който днес засега липсва. Може да са налице отделни анализи, разработени от експерти в администрацията, но е необходим общонационален прочит, който да изведе на преден план и да отчете виждането на всички заинтересовани страни работодатели и социални партньори, младите хора, гражданското общество, академичните среди, местната власт, да бъдат чути техните вдъхновения, надежди, грижи за България и за Европа. Съществуват редица формати, в чиито рамки може да бъде проведен този дебат. Най-важен, смятам, че е парламентарният. За нас националният прочит трябва да бъде проведен и в контекста на 10-годишнината от присъединяването ни към Европейския съюз – един колкото солиден, толкова и кратък период, за да отчетем поуките, научените уроци, но и постиженията, ползите от нашия безспорен и категоричен цивилизационен избор. Това ще отвори пътя към формулирането на истински консолидирана национална позиция, отчитайки висотата на решенията, които предстоят в рамките на Европейския съюз за самия Европейски съюз, от които за България ще има директни последици. И към момента са налице червени линии, от които България не трябва да отстъпва в отстояването на своята позиция. Ще маркирам само няколко от тях, тъй като днешният дебат все още не е по същество. Сериозен сигнал за бъдещето на Европа ще бъде договарянето на бюджета на Европейския съюз за следващия програмен период с оглед настоящите предизвикателства и вземайки предвид излизането на Обединеното кралство от Съюза. Практическата солидарност и кохезията се нуждаят от препотвърждение като хоризонтални принципи във всички действия на Съюза. Кохезията и догонващото развитие на новите държави членки са от ключово значение за единството и цялостното развитие на Европейския съюз. Четирите свободи на движение, разглеждани като неделими в рамките на вътрешния пазар, не следва да бъдат засегнати в процеса на адаптиране на Европейския съюз към новите предизвикателства. Гарантирането на външната и вътрешна сигурност, прилагане на всеобхватната политика за миграция и постоянен ангажимент за солидарна подкрепа спрямо държавите членки от външните граници на Европейския съюз, реформа на европейската система за убежище и превръщането й в ефективна и справедлива политика на убежището са и други червени линии, по които България не бива да си позволява да отстъпва. Ще има време за дебати, но има и нещо наистина важно за нас. Европейският съюз трябва да се запази като общност на равноправни и равнопоставени участници. Против сме нарушаването на единството и целостта на Съюза чрез диференциране на целите на интеграцията или конфигуриране на някакъв вид „многоизмерна“ Европа или „Европа на различни скорости“. В противен случай това ще направи Европа по-сложна, по-трудно разбираема, по-непоследователна и по-неспособна да адресира ефективно настоящите трудности. Формализирането на „Европа на различни скорости“ или „кръгове на интеграция“ би се разглеждало не като изключение или етап от развитие на държавите членки, а, за съжаление, като осъзнат избор. Заради всичко това, парламентарната група на „БСП за България“ предлага в срок до 30 септември правителството да представи анализ за ефектите за България от различните варианти за развитие на Европейския съюз и позицията на България по тях. Нека след това заедно да изработим наш, български сценарий за развитието на Европейския съюз. По третия елемент на подготовката – логистиката, няма да говоря. Само ще кажа, че времето тече бързо и трябва да гарантираме, че трите „к“ – консенсус, конкурентоспособност и кохезия, няма да придобият в очите на нашите партньори съвсем друг прочит, като корупция, кражби и други интересни думи с „к“. Искам да кажа накрая, че в трите предложени проекта има допирни точки. Не зная дали днес ще бъдем в състояние да направим такъв общ проект, но, първо, разбира се, ние трябва да бъдем готови да приемем информацията, която министър-председателят ще представи пред нас. Напълно логично е, както предлага ГЕРБ, вицепремиерът Екатерина Захариева да докладва редовно за развитието на дебата в Европейския съюз, бих казал не само в Комисията по външна политика, защото Европейският съюз не е само външна политика, но и в други комисии, включително Комисията по европейските въпроси. Разбира се, не бива да оставаме на това пасивно равнище на информиране на българския парламент. Ние имаме нужда от дебат и решения тук, в пленарна зала, в ресорните комисии по този ключов въпрос. Така че аз призовавам, със съответните корекции и адаптации, да бъдат подкрепени точките, предложени в трите проекта, които са достатъчно адекватни, и да се опитаме наистина по тази тема да вървим заедно, да не се опитваме да се надлъгваме, да покажем, че България, българският парламент, различните политически сили могат да работят заедно по важните за България въпроси, защото конфигурацията е една днес – може да бъде съвсем различна само след година, но България остава и мястото й в Европейския съюз е изключително важно. Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. От името на вносителите на втория Законопроект – народният представител Джема Грозданова. Уважаеми господин Председател, господин Премиер, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Ще представя нашия Проект на решение и ще обоснова защо е такъв. Нашата първа точка казва, че приемаме информацията, представена от министър-председателя Бойко Борисов, относно Бялата книга. Нека не забравяме днес, че говорим за Бялата книга, представена от Жан-Клод Юнкер на 1 март 2017 г. Казваме това, защото такава информация беше представена миналия петък на парламентарния контрол. Разбира се, няма нищо лошо днес да има разисквания по този въпрос. Втора точка е, че заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи периодично представя пред Комисията по външна политика информация, която е актуална за развитието на общоевропейския дебат относно Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз. Ще кажем защо ние не искаме да поставяме срокове за този процес. Уважаеми дами и господа народни представители, Бялата книга, както казах вече, е документ, представен от Европейската комисия и нейния председател Жан-Клод Юнкер. Това е инициатива за обсъждане на варианти за бъдещето на Европейския съюз, който няма нормативен характер и не е правно обвързващ. Целта е да се предизвика вниманието на държавите членки по секторите, засегнати в този документ, и в сценариите, които са представени. Ще добавя, че през месец юни тази година Европейската комисия – това е само преди един месец, няма и толкова, представи така наречените „документи за размисъл“. Те са по темите „Социално развитие“, „Европейска отбрана“, „Финансиране на Европейския съюз“, „Задълбочаване на икономическия и паричен съюз“ и по „Извличане на ползите от глобализацията“, в която, разбира се, се включва и Европейският съюз. Обръщам внимание, че тези документи допълват Бялата книга, която е представена през месец март. Значи ли това, че Вие, които желаете днес анализ, ще очаквате анализ след това на анализа, който е представен през месец юни? Мисля, че не, защото сами разбираме, че това е излишно. Бялата книга е приносът на една от институциите на Европейския съюз, а именно Европейската комисия, към дебата за бъдещето на Европейския съюз. Основната цел на документа е да въвлече в този дебат както европейските институции, така държавите членки, а също и най-вече гражданското общество, бизнеса и академичните среди. Всичко това е с цел да се постигне политически консенсус. Дебатът за бъдещето на Европа е в развитие. Към момента той протича на ниво национални правителства и националните правителства до момента не са дали и не са формулирали конкретни позиции. Какво предстои да се случи? През месец септември тази година Жан-Клод Юнкер ще представи традиционната си реч за състоянието на Съюза и ще доразвие идеите на Бялата книга. След това българското правителство ще продължи да работи по подготовката на Рамкова позиция за участието ни в Европейския съвет през месец декември тази година, когато се очаква да се приемат заключенията по бъдещето на Съюза. Предлагам да оставим правителството да си свърши работата, като отделните ведомства продължат да подготвят съответните материали за финализирането на такава позиция. Такива материали има и в този момент, и те се обобщават от Министерството на външните работи. Затова в нашия Проект на решение предлагаме, както вече казах, заместник министър-председателят и министър на външните работи периодично да информира за този процес. Имам предвид два етапа на информиране. Първият, след заключителната реч за състоянието на Съюза на Жан-Клод Юнкер през септември и преди Европейския съвет през месец декември. Искам да подчертая, че според нашия Правилник Народното събрание разглежда и се произнася по рамкови позиции, изготвени от Съвета по европейски въпроси единствено по съответствието на директивите или законодателните актове на Европейския съюз с принципите на субсидиарност и пропорционалност и не може да дава мнения и становища, които да променят съдържанието на рамковите позиции. Затова Народното събрание няма да как да обсъди и приеме Рамкова позиция за визия за развитие на Европейския съюз, както се казва в Проекта на решение на Движението за права и свободи, защото нямаме такива правомощия по Правилник. Начинът да се взаимодейства със Съвета по европейски въпроси е народните представители, които са членове на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, да присъстват на заседанията на Съвета по европейски въпроси и по този начин да участват в процеса на формиране на тези позиции. Изключително важно е, дами и господа, Европейският съюз да постигне единна перспектива за бъдещето си. Вярвам, че основите на това единство са поставени в Римската декларация от 25 март 2017 г. и за мен това е основополагащият документ на този етап за бъдещето на Европейския съюз. Знаете, че ние добре взехме участие и дадохме своята позиция за кохезионната политика в този документ. Ние ще продължим да настояваме, че принципите на солидарност и кохезия са водещи и не бива да отстъпваме от тях. Искам да припомня, че през 2015 г., когато България беше председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, тази организация, състояща се от 47 държави – членки на голяма Европа, прие така наречената „Софийска декларация за европейското единство и сътрудничество“, което всъщност е доказателство за нашата позиция, така и за подкрепата, която умеем да получаваме, когато вътрешнополитическите партии сме единни. Затова Ви призовавам да не прибързваме с поставяне на срокове, защото дебатът по Бялата книга и по бъдещето на Европейския съюз тепърва започва и ще се развива. Информацията за този процес ще бъде давана в парламентарните комисии на Народното събрание. Искам да кажа също, че Европейският парламент на този етап не участва в този дебат, очаква се това да се случи и да започне през месец септември. И пак да кажа, че

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Движението за права и свободи винаги е имало принципна позиция, че България трябва да бъде активен член на Европейския съюз. Много е лесно всяка партия, която е на власт, да извлече политически дивидент с едни или други действия, свързани с Европейския съюз или външната политика на страната ни. Например от ДПС може да изтъкнем, че ние сме политическата сила, която за първи път говори за членството в НАТО и, че правителството с нашия мандат завърши преговорите и направи България член на Европейския съюз. Но това би било егоистично от наша страна и ние го осъзнаваме. Нещо повече, всяко действие, свързано с членството на България в Европейския съюз и външната политика, носи със себе си огромна отговорност, която не е за плещите само на една партия или на едно управление. Именно поради тази причина ние от ДПС нееднократно сме изразявали мнението, че всички позиции на България в европейски и външнополитически план трябва да бъдат консенсусни. В дискусията за бъдещето на Европейския съюз Бялата книга е един от структуриращите документи. Очаква се той да окаже влияние върху работните програми на Европейската комисия до края на мандата й, както и върху програмата на следващото трио председателство на Европейския съюз, включително и българското председателство от началото на 2018 г. Ето защо ние от ДПС изискваме да се представи анализ на ефектите за България от различните варианти за развитието на Европейския съюз, приложени в Бялата книга и проектна позиция, защитаваща нашите национални интереси. Република България, като председател на Съвета на Европейския съюз, трябва да има конкретно приложими аспекти на развитие, за да може да поема отговорността по време на своето председателство и да бъде балансьор и страна, която търси компромис и разбирателство между членките на Европейския съюз по отношение на законодателните актове. Знаем много добре, че Бялата книга е един дискусионен инструмент, в който се представя информация за бъдещите законодателни инициативи, в случая за реформирането на Европейския съюз. В рамките на дебата може да се чуе мнение, че ние като малка страна е добре да изчакаме да видим какво ще кажат по-големите –дали петте сценария няма да се сведат до два или три и чак тогава ние да се включим в процеса. Това може да е рефлекс от последните години, включително наблюдаван и в процес на релокация на две европейски агенции – тази за лекарствата и банковият орган. Пропускането на три рунда от дискусии и включването на България във финалния етап, когато всички артерии вече са определени и решението де факто е предопределено, очевидно не е най-успешният подход за участие на България в решаването на европейските въпроси. Не ни разбирайте погрешно! Това не е самоцелна критика. Ние знаем, че реформирането на Европейския съюз на практика ще има ефект върху всички български граждани, живеещи в родината ни и в Европа. Именно сериозността на тези факти задължава изпълнителната власт и парламентът заедно да проучим и намерим най-добрите решения, така че да можем да се включим в процеса на дискусия в Европа във възможно най-ранен етап. Ние от Движението за права и свободи вярваме, че там е разковничето за една успешна европейска политика на Република България. И, ако трябва да използваме брюкселски жаргон, да видим как да се възползваме в самото начало от играта на трите „п“, а именно: процедурите, персоните и политиците, така че най-ефективно да защитим националния си интерес. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми народни представители! Дори и да сме изтървали времето за позиционирането на България в някои от тези три вектора, все още имаме време да наваксаме и да начертаем печеливша стратегия и тактика, като имаме предвид, че това е възможно само при едно условие: ако действаме заедно с с консенсус, ако действаме бързо и оперативно, използвайки всички измерения и представителства, с които България разполага в европейските институции. Това е основната причина за предложения от нас проект за решение, а именно: Министерският съвет в срок до 7 септември 2017 г. да представи анализ на ефектите за България от различните варианти за развитие на Европейския съюз, предложени в Бялата книга за бъдещето на Европа, и проектна позиция на България; Народното събрание в срок до 30 септември 2017 г. да обсъди и приеме рамкова позиция за визия за развитието на Европейския съюз, съобразена с националния интерес на Република България.

Уважаеми колеги, позволете ми да Ви запозная с разпределението на времето във връзка с прилагането на чл. 105, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Политическа партия ГЕРБ – 19 минути; „БСП за България“ – 16 минути; „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО“ – 8 минути; Движение за права и свободи – 7 минути; „Воля“ – 5 минути; нечленуващи в парламентарни групи – 5 минути. Общо – 60 минути, които не могат да бъдат удължавани. Позволих по време на становищата на вносител доста разширително представяне на темата, но разискванията се провеждат само по темата на питането, неговия отговор и по проекта. Темата е: Бялата книга с петте сценария, а не председателството на България. Ще бъда много стриктен при изказванията и ще Ви напомням да не се отклонявате от темата. Имате думата за изказвания. Господин Стойнев, заповядайте.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 Когато дойдохте на власт, Ви казахме: имате подкрепа от страна на БСП за Европредседателството, тук трябва консенсус. Това, че преди дни внесохте за обсъждане проекта на програма на България за председателството на Съвета на Европейския съюз, е резултат от настояването на БСП. Народното събрание, да влезе и в ресорните комисии в парламента за детайлен дебат. Знам, господин Премиер, че е трудно да поемете ръката на опозицията, но само така в края на годината България ще излезе с един общ политически документ, който ще покаже зрялост и отговорност. Предстои ни много работа и Ви гарантирам, че депутатите от БСП отново ще бъдат конструктивни.

Криза на целостта, криза на доверие в европейската идея, криза на механизмите – финансови, административни, политически, чрез които се поддържа единството, и най-вече криза на сигурността заради тероризма и бежанците. По външните граници на Европейския съюз гори и друг голям пожар – регионът е дестабилизиран. Съюзът или големите в Съюза реагират, започват да говорят за нови политики и нива на взаимодействие, за отбрана и сигурност, за нужда те да бъдат финансирани, за промени в европейския бюджет. Истината е, че Вие, управляващите, се движите формално и по течението на фона на тази динамика. Петте сценария за бъдещето на Европейския съюз, известни като Бяла книга, както и излезлите в края на миналия месец пет сценария за бъдещата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз след 2020 г. не са бюрократични документи за поредния европейски дебат. Те са червена лампа, знак, че Европейската комисия, която винаги е изключително предпазлива казва: Съюзът ще се промени, проблемите са много, парите не стигат, финансирането ще се промени. От това, което върви като европейски дебат в момента по тези пет сценария, се виждат нови приоритети и съответно пренасочване на финансиране. Не обичам бюрократичните термини, но Вие ще ме разберете. Силни гласове в Европейския съюз вече не говорят за кохезия, а за конвергенция на процесите. Не говорят за насърчаване на икономиките на отделните страни членки, а за макроикономическа стабилност и наднационални проекти. Има сценарии за нови политики в енергетиката и опазване на околната среда, които могат да ударят националния ни интерес като затворят „неподходящи мощности“ или контролират стратегически държавни активи. Не казвам, че ще се случи, но има силни фактори в Европейския съюз, за съжаление, които го искат. Точно когато сме в председателство – през 2017 г., ще започне подготовката на Многогодишната финансова рамка на Евросъюза след 2020 г. Или казано по-ясно: ще започне да става ясно какви ще са промените, кой ще надделее и как ще бъде разпределян бюджетът. Формални и тихи – такива ли ще бъдем отново? Няма ли да загуби от това самият Европейски съюз? Затова БСП днес Ви предлага, както в началото на мандата Ви: ще Ви подкрепим в изготвянето на българския сценарий за бъдещето на Евросъюза, в отстояването на националния интерес в Брюксел. Ако искате да имаме силна позиция навън, преди това нека да построим зад нея национален консенсус. Червените линии, за които БСП смята, че България не трябва да отстъпва в този дебат, са няколко: икономически растеж, заетост, изкореняване на бедността, опазване на позиции в енергетиката и енергийната независимост на страната. В сферата на икономиката ще настояваме да се продължат политиките за подкрепа на малки и средни предприятия, а не създаване на правила според интереса на големи корпорации и монополите. Помощ за осигуряване на достъпен финансов ресурс, превеждане на малкия и среден бизнес по пътя към технологично обновление, защита на интересите на българските производители в рамките на единния пазар. В сферата на доходите, изкореняване на явлението работещи и бедни. По-бърз темп на сближаване на доходите на българските граждани с тези на богатите страни – членки на Европейския съюз. Интегриране на хората с увреждания в пазара на труда. Четиристотин хиляди, повтарям, 400 хиляди са работещите бедни в България. Те са не само граждани на България, но и граждани на Европейския съюз. В сферата на енергетиката. Запазване на целостта и независимостта на българската енергетика и на енергийни мощности. За нас е непосилно да отговорим на нови и високи изисквания на бюрократични норми и директиви за опазване на околната среда. За нас е невъзможно да затворим въглищни електроцентрали, заради високи еко норми и да оставим без работа стотици хиляди семейства, а в същото време, уважаеми колеги, в една съседна Турция замърсяването да не се контролира. За нас е невъзможно да се разделим със стратегически активи в икономиката и енергетиката. Европа днес трябва да погледне реално на опасните процеси. Освен бежанската криза, вътре в Евросъюза тече една друга голяма криза –криза на евроскептицизма. Европейския съюз е необходима, но не както я виждат често от Брюксел – все по-високи изисквания, все повече регулации, все по-трудно изпълними условия. Промяната в Европейския съюз трябва да е свързана със солидарност и разбиране на жизнените нужди на всички страни членки. България е в позиция да започне такъв разговор в Европейския съюз не само заради председателството, а и заради фактите, че сме външна граница, че през територията ни преминават стратегически енергийни пътища, че сме държава, която е гарант за стабилността в един много динамичен регион – говоря и за Западните Балкани, и за Черноморския регион. България не трябва да иска нищо от Европейския съюз, България трябва да предлага и да формира дневен ред заради тези ни качества. Затова, колеги от ГЕРБ, нека бъдем отговорни и освен формалния процес на обсъждане на българската програма за председателството, влезем в много по-голяма тема за това как се променя Европейския съюз и къде е интересът на региона ни.

Няма лошо, те могат да я вземат и след това. Според мен за целите на смисления дебат и на конструктивния дебат е по-добре дали министър-председателят или някои от министрите да изложи виждането на правителството по това, което правим в момента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Няма такава процедура, която предлагате. АНТОН КУТЕВ: Напротив, има практика, защото те могат да вземат думата по всяко време и за колкото време искат. Това не значи, че те не могат да я вземат и след това, но дебатът ще протече по съвсем друг начин, ако чуем мнението в момента на правителството и тогава да се обсъжда това, което те говорят, защото това ще има смисъл за целите на самия дебат. Те, разбира се, могат да не го направят. Това ще бъде в ущърб на дебата. Така че моето предложение, за да проведем смислен дебат и той да се проведе качествено и полезно за всички нас и за гражданите, е да си кажат това, което те мислят по въпроса, за да може мненията да не бъдат сблъсък на две политически сили от двете страни, а да има нещо конструктивно

Вие ли ще се изкажете господин Чакъров? Заповядайте.

Бялата книга с петте сценария за бъдещето на Европейския съюз на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се обсъжда вече доста подробно в рамките на Европейския съюз, и то напълно обяснимо. Дебатът, който трябваше да се проведе в България, не се състоя поне на този етап в рамките, в които бихме искали да се състои, а отделни изказвания на наши държавници минаха в рамките на общоевропейските дебати. Преди малко чухме позицията, която представи колежката от ГЕРБ, председател на Външната комисия. Това, че във Външната комисия се представят развитието и дебатът в нашата страна, е добре, но добре е този дебат да бъде и достояние както на всички народни представители, така и на цялата ни общественост. Защото не бива да подценяваме, че няма правна обвързаност с Бялата книга на председателя на Европейската комисия господин Жан-Клод Юнкер. Той наистина чертае нови перспективи в развитието на Европа, на Европейския съюз и на страните – членки на Европейския съюз. Това касае и нашата страна. С една дума, едва ли можем да наречем този дебат, който се провежда в страната, като задълбочен национален дебат. Това е целта на всички ни – да има задълбочен национален дебат, в който да бъдат изяснени нашите позиции. Липсва все още, подчертавам, ясна информация кой от петте сценария или комбинации от кои сценарии България подкрепя

Не е ясно има ли последователна политика в позицията на съответните министри, когато участват в различни формати. Добре е това да бъде също обществено достояние на всички нас. За съжаление и след като 18-месечната програма на Съвета, изготвена от бъдещото естонско, наше българско и австрийско председателства, стана факт от заложените приоритетни области в нея, не става отново ясно нашата българска позиция по предложените сценарии в Бялата книга или поне да има адресат. За съжаление, наистина липсва задълбочен, политически, стойностен дебат, в който да изясним каква би била нашата позиция. Според нас, логично беше първо да постигнем национален консенсус как виждаме бъдещето на Европейския съюз и едва след това да определяме приоритетите на бъдещото ни председателство, пак в контекста на развитието на Европейския съюз и защитата на българския национален интерес. Освен това, уважаеми колеги, наближава и Брекзит. В Европа текат сериозни дебати по бъдещето на Съюза, а ние тук спорим за битовизми, за ремонти. Наистина трябва да се концентрираме, да се съсредоточим по перспективните за страната и сериозни казуси, които трябва да обсъдим. Разбрахме, че ще има девет приоритетни области - това всичкото, господин председател, го казвам в контекста на Бялата книга, и те са определени засега, като от наша страна, на които България ще залага, са консенсус, кохезия и конкурентоспособност. Там също трябваше да се проведе или предстои да бъде проведен дебат, макар и късно. Не е лошо да бъде проведен, за да изясним нашите позиции. Позицията на ДПС, на парламентарната група на ДПС

подготвяне в достатъчна степен на младите хора за активно участие на пазара на труда; равно третиране и не дискриминация; насърчаване на социалната справедливост; борба срещу бедността и социалното изключване. Нека да не забравяме и винаги да бъде пред нас, политиците, и обстоятелството, че, за съжаление, нашата страна е с най-ниското GDP и всяка една възможност и повод да бъде използвана, с оглед на това той да бъде повишаван. За съжаление, не ни радва статистиката, която е факт, макар че считам, че имаме потенциал и всички трябва да се обединим за правилни ефективни политики. Това, че Румъния ни изпреварва по отношение на минималните заплати и по отношение на брутния вътрешен продукт, трябва да бъде много мотивиращ момент за всички нас. Във връзка с предстоящите промени в кохезионната политика и Общата селскостопанската политика, както се представят, ние изразяваме притеснението си относно слуховете, че се готви намаляване на средствата в тези направления. Това е важно, уважаеми колеги, с оглед на това, че за страната ни и за другите страни, които са в приблизителна равнопоставеност спрямо нашата страна, е важно тези средства и в следващия програмен период да бъдат налични преди малко казах, на стандарта на живот, на брутния вътрешен продукт и на подобряването на инфраструктурата и въобще на качествения стандарт в нашата страна. Отчитаме също така, че бъдещето на Европейския съюз е чувствителна тема и това, което бихме предложили, едва ли веднага би било прието от другите страни и в контекста на Бялата книга, и възможностите, които ни предоставя председателството на страната след 1 януари следващата година. Но ние сме длъжни да представим нашите позиции пред нашите партньори и в максимална степен да ги отстояваме, те да бъдат възприети и по този начин да се провокира и дебат – дебат, в който ние призоваваме, както и колежката, която говори от името на парламентарната ни група, при представянето на Проекта за решение. за решение. Бих казал, че всички политически сили в този дебат трябва да бъдем обединени с надпартиен политически консенсус. Както досега не веднъж сме призовали от ДПС – за максимална защита на българския национален интерес в този дебат и в европейското политическо пространство, и в цялостната ни външна политика. Надяваме се това да бъде успешно и това трябва да се случи, уважаеми господин министър-председател, преди да бъдат направени първоначалните заключения по отношение на Бялата книга през месец декември, преди Съвета на Европа и преди първите позиции, които би представил отново Председателят на Европейската комисия господин Жан-Клод Юнкер. Всичко това го казвам в контекста да бъде защитен максимално нашият интерес в европейското политическо пространство за развитието на страната и

Няма. Други изказвания? Заповядайте – народният представител Ивелина Василева. Добре Темите, които обсъждаме днес, безспорно са предмет на национален консенсус, защото обществото ни наистина се умори от ежби, остро противопоставяне, дребно партийни боричкания и фалшиви новини. Казвам това, за да провокирам колегите в ляво да положат усилия наистина да бъдат конструктивна опозиция, която да допринесе за развитието на държавата и просперитета на обществото ни с реални политики, идеи и предложения. Това не става нито с лансирането и разпространяването на фалшиви новини, като например тази, че щели да ни отнемат председателството. Още по-малко става с ненавременни предложения за решения на Народното събрание… …като това правителството да представи Проекта на програмата за председателството в бъдеще време, при положение че съгласно отдавна заявените планове на правителството, поетите ангажименти от него, документът вече е приет на Министерски съвет и внесен в Деловодството на Народното събрание. Добре е, че днешният дебат не е за плочки, хоросан и горещо кафе. Днешният дебат, колеги, е за бъдещето на Европа. Днешният дебат е за бъдещето на България и мястото, и ролята на България при формулирането на европейските политики и справянето със сложните предизвикателства на съвремието ни. Предизвикателства като тероризъм, миграция, климатични промени. Предизвикателства, които стоят пред нас, с много остра сила. Говорим за сценариите за бъдещето на Европа и както премиерът Борисов по време на парламентарния контрол през изминалата седмица каза: „Сценариите за бъдещето на Европа могат да бъдат приемливи, само ако се базират на волята на дадена страна членка сама да решава къде иска да бъде, а не друг да определя мястото й. България има интерес да участва в силна и обединена Европа, с повече интеграция“. Затова нека да подходим наистина надпартийно и национално отговорно към темите, които обсъждаме. Нека да си припомним онзи подем и позитивизъм, който беше обхванал всички нас в годините, когато България се беше устремила и се беше обединила около каузата да бъде приета в Европейския съюз. Предстоят ни сериозни предизвикателства. Предстои ни и първото председателство на Съвета на Европейския съюз. Надявам се това също да бъде обединителна кауза за България. Защото ние от ГЕРБ вярваме, че когато ни свързват европейските ценности като свобода, демокрация, върховенство на закона, зачитане на човешките права, обединението в името на България, не е трудно. Важно е да съхраним тези ценности и да ги предадем на децата си. Работата на правителството и на Народното събрание от първия ден, в който те бяха конституирани, до голяма степен е предопределена с приоритетен фокус върху въпросите, касаещи бъдещето на Европа, бъдещето на България и бъдещото първо ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз. Малко хронология. Спомняте си, че с Решение от 26 юли 2016 г. беше променен редът, в който държавите – членки да поемат председателството на Европейския съюз съгласно това решение, България трябваше да поеме ангажимента да председателства в Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018 г. Затова, както второто правителство на премиера Борисов, така и служебното правителство, и настоящото трето правителство на премиера Борисов работят активно и приоритетно за подготовката по провеждане на председателството. Разбира се, бъдещето на Европа и дебатите във връзка с предложената от Жан-Клод Юнкер Бяла книга и ролята ни по време на председателството имат своята пряка връзка, защото това ще бъде времето, по което активно ще се обсъждат сценариите за бъдещето на Европа. На 23 юни България, Естония и Австрия официално приеха Програмата за приоритетите на Европейския съюз през следващите 18 месеца. На 28 юни вицепремиерът Захариева и министър Павлова представиха пред Комисията по външна политика приоритетите на триото и целите на българското правителство в рамките на естонското председателство на Съвета на Европейския съюз. На 30 юни имахме заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по време на което се състоя дискусия за политическите аспекти на парламентарното измерение на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз с участие на членовете на Европейския парламент. Голяма част от разговорите, касаеха бъдещето на Европа. Вече е одобрен, както споменах, първият Проект на програмата на Република България за председателството на Съвета на Още същия ден той беше представен пред Комисията по европейските въпроси и контрол на европейките фондове. И за да се постигне максимално широк обществен консенсус, правителството вече започна обществен дебат с всички заинтересовани страни. Тук е и сериозната роля на Народното събрание, тъй като предстои разискване във всяка една от ресорните комисии за важните теми, които касаят обществото ни и бъдещето на България. Аз съм убедена, че ще има активно участие и сериозен принос на всички народни представители, защото както правителството, така и ние в Народното събрание активно работим за провеждането на успешно българско председателство. Предстоят ни месеци, през които страната ни има амбицията, не само да бъде координатор и администратор на процесите, но и активен посредник и политически лидер в рамките на председателството, защото председателството е отговорност, то е предизвикателство, но и възможност. И нека да имаме самочувствието, защото България има своята важна роля и място сред държавите в Европейския съюз, имаме и лидера, който поставя важните въпроси в дневния ред на Европа, и предлага решения. Затова е необходим диалог между всички парламентарни групи, които да работят заедно за това да се намери най-доброто решение за България, най-добрият сценарии за България. Разбира се, времето е подходящо за изграждане на стратегия за Западните Балкани, която да остане в дневния ред на Европейския съюз. Важно е за налагането на устойчив и интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион. Важно е и за бъдещето на кохезионната политика, защото това е основният инструмент за постигане на икономическо и социално сближаване на регионите. Ние сме за силна Европа, ние сме за това, България да не бъде в периферията, а в сърцевината на Европа, както каза премиерът Борисов. Във фокуса на вниманието ще бъдат сценариите, предложени от Жан-Клод Юнкер, за бъдещето на Европейския съюз. Нека всички ние активно да дадем своя принос за това да докажем, че България има своята воля

да подкрепите Решението, предложено от парламентарната група на ГЕРБ. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания

Виждам, че колегата Стойнев се ядосва с право, защото и аз се ядосвам на същото. Ако ми позволите, тонът го зададохте Вие. Ще кажа защо когато излезеш и кажеш: „Благодарение на нас, правителството прие преди няколко дена решение” – все едно ние без Вас нямаше да го приемем, тонът тонът да дебата става друг. Тази част се възпалява като Вас и започваме едно… Ще загубим час и половина и дебат няма да има. В петък, ако не ме лъже паметта, с Вас – имаше и други депутати от БСП, от ДПС и от нашите, дадохме пример в Стара Загора, включително и лидерът на ПЕС, как като поставим реално – мисля, че и Таско Ерменков беше, и други, да не пропусна, когато видим един сериозен проблем, а проблемът е безспорен, макар че в своето изказване Вие сега малко го вкарахте, все едно ние не се притесняваме като Вас за енергетиката,

Огромна сума! В същото време казвате, че са се завишили нивата. Завишили са се нивата за живак и серен диоксид. В същото време, в друго изказване тук се казва, в друг ден, разбира се, че смъртността на българите е най-голяма. Да, когато от въздуха пада живак и серен диоксид, безспорно е така. Затова давам пример: когато сме градивни и всички признаем, че проблемът съществува, проблемът ще трябва да решим от чистките в ТЕЦ-те. Няма значение дали съм аз или ти на този стол. Проблемът е огромен, и касае милиарди инвестиция за двойката, а и за другите няколко ТЕЦ-а. Затова, ако има не да ни провокирате и ние да отговаряме по същия начин, за да мине времето. Има смисъл, и в последните няколко дни виждате, не сме се спрели – и по Западни Балкани, и с Турция, и с газовия хъб, сутринта с Борхард нещата вървят прекрасно, и ще станат, неща, по които всички сме работили и можем да ги докараме до победен край, до хубав край за държавата. Много ми се ще оставащото време, ако може действително да говорим за дебати, защото говорим за Бяла книга. Имаше и Бяла книга навремето в НДСВ, мисля. Тази Бяла книга дава теми за размисъл. Тя няма никакъв реален ефект върху нас. Да, много държави, особено по-мощните, които се сърдят на тези, които не приемат мигранти, а иначе приемат милиарди евро от европейските фондове, търсят да излязат от кохезията. Благодарение на България, Римската декларация се вкара в кохезията. Тогава президентът Радев беше там, така че му благодаря. В Римската декларация – март или кога беше 25 март, сиреч кохезията е жизнено важна за нас. Но вече действа от онзи ден, от Триест, Берлинският процес. Ние сме успели да вкараме коридор № 8 между Скопие и България, да върви присъединяването, включително София – Белград, София – Солун, и този проект, който в момента работим с Гърция, съответно вчера го обявихме – някъде октомври, мисля, да стартираме по тези пристанища. Да си хабим времето сега какво пише в Бялата книга и кой вариант…

Затова дадох пример – има бели книги за едно, бели книги… Аз не знам дали и ние не писахме Бяла книга на ГЕРБ в един от опозиционните мандати. Може и ние да сме писали. Нищо лошо. Истината е тази, че зависи от самите държави. Ако ние искаме да сме на първа скорост, трябва да се атакува чакалнята на Еврозоната, бой по корупцията, реформите – всичко това, което се прави и правим, кохезионната политика да се развива, свързаността на региона да се развие, и тогава ще сме на първа скорост. Зависи от нас. Ако не искаме да се движим на първа скорост, другите не са ни длъжни. Ние сега бихме ли спрели заради Македония и да кажем: докато Македония не стигне като нас, или примерно Черна гора, или Босна, България ще стои на това ниво и ще чака. Няма да го направим! А какво им казваме – работете бързо, правете бързо реформи да ни достигнете, ще Ви помагаме да ни достигнете, но не ни забавяйте! Така че не виждам смисъл тук да Да, може да философстваме – ще възложа, ще напишат един анализ. Има писмовни хора, знаете, много – един вектор оттук, друг вектор оттук, до септември ще имаме вектори по всички линии. (Шум, дебата върху темата. Нашите приоритети – как и по какъв начин да ги промъкнем да влязат, да намерим единственото в Съюза, за да може да се възползваме от времето, в което ще сме в председателството. Председателството не е да изземеш властта на Европейския съюз, председателството е да синхронизираш дейността на 27-те. Брекзитът ще е тежък процес. Преди да дойда, тук беше британският министър, в Министерския съвет. Единственото, което е ясно, е, че тези знаещи и можещи българи, които работят във Великобритания, те искат да си ги запазят. Защото ние като държава сме дали много пари

Точно така. Е, тук може да се дебатира. Тук можем да търсим консенсус – трябва ли, редно ли е държавата шест години да те обучава и накрая да си заминеш, без да дадеш един лев за това? Редно ли е?! И ето тук може да търсим консенсус – да си говорим за образоването тогава – на едните, на вторите, на третите. Уважавам господин Кутев. Животът така се сведе, че десетина години все стоим един срещу друг предложението му е правилно, да хванем две-три теми, да има смисъл, че сме дошли. Иначе ще изцедим времето, Вие ще викате: „Благодарение на нас се съмва“, ние ще се опитваме да кажем, че не се е съмнало благодарение на Вас. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Дали сме действително в моменти, в които отговорно гледаме, затова давам пример с господин Стойнев в петък и останалите колеги, там нямаше никакво боричкане. Там знаехме, че проблемът е голям – чака трябва да го решим. Същото е в енергетиката, същото е в други сфери. Ако искате да има смисъл, нека да спрем „благодарение на кой какво е станало”, а има действително няколко въпроса, които можем да си решим и по-спокойно

Още един път да Ви припомня какво сте питали и за какво говорим: каква е позицията на българското правителство по предложените варианти за бъдещо развитие на Европейския съюз и какви приоритетни политики ще предложите като министър председател на България по време на председателството на Бялата книга – така я е кръстил господин Юнкер, председател на Европейската комисия. Това е било желанието на колегите от БСП. (Шум и реплики.) Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Този дебат има смисъл и не само, ако се съсредоточим върху един или друг въпрос. Тези въпроси се обсъждат всекидневно. И не случайно не сме питали за председателството. Този въпрос също се обсъжда всекидневно. Председателството на България е важно, но то е шест месеца – ще започне и ще свърши. Надявам се да започне добре и да свърши успешно, и ние ще помогнем за това. Попитахме обаче за Бялата книга и аз искам да защитя само с няколко думи Проекта ни за решение. Анализ на ефекта за България от различните варианти по съществото си ще представляват дефиниране на българския национален интерес вътре в Европа – това ще е за първи път и, ако Вие го направите като правителство, и ние го приемем като парламент, тогава с най-голямо удоволствие, аз и всичките ми колеги, ще кажем: благодарение на Вас „Ееее!” от ГЕРБ.) имаме позиция как искаме да се развива Европа и ние в нея. Защото Бялата книга – да, тя няма нормативно измерение, Римската декларация също, но това са важни решения, важни стъпки от един процес. Този процес върви и само ние тук можем да решим искаме ли да вървим с него, да го насочваме, или просто да търпим последствията му. Това е въпросът на днешния дебат. И моля Ви затова да приемем все пак втората точка от нашето решение. Благодаря Ви, че вече изпълнихте първата точка – Вие я изпълнихте, но втората точка има целия си смисъл да се направи такъв анализ, защото той ще помогне, включително и на дебата, воден от председателя Юнкер, който ще се състои в Европейския парламент. Нека и хората в Европа знаят, че България има ясна визия за това накъде трябва да върви Благодаря Ви, уважаеми господин Зарков. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми министри, дами и господа! Разговорът за Бялата книга е разговор за бъдещето на Европа. Това е разговор и за сигурността на Европа. В този аспект България трябва да има своя позиция, своя визия за сигурността в Европа, сигурността на Западните Балкани и сигурността в Черноморския регион.

Европа се нуждае от един допълнителен гарант. Европа се нуждае сама да бъде гарант, допълнителният гарант за своята сигурност. Създаването на европейски въоръжени сили би могло да да гарантира много по-голяма сигурност, по-голяма независимост както на Европейския съюз, така и на всяка държава поотделно. Тероризмът. За съжаление, заплахата от тероризъм се превръща днес в ежедневие за голяма част от страните. Но, ако искаме да се борим ефективно с това явление, е необходима засилена координация между службите и споделяне на информация. За това обаче е необходима политическа воля. Не са необходими само политически акции от рода на „Je suis …“, които служат които служат само за политическа индулгенция. Политиците са отговорни не само за жертвите, те трябва да покажат не само съпричастност, те трябва да покажат и отговорност. Правилна стъпка в тази посока би било да се разширят правомощията на Европол, защото от координиращи функции трябва да се стигне до по-широк обмен на информация особено в новия отдел, който се занимава с борба с тероризма. България също така трябва да настоява Европейският съюз да поеме свой ясен ангажимент за охрана на българо-турската граница, която се явява нейна външна граница. Ако Анкара реши да насочи мигрантския поток, ние, дами и господа, не сме защитени! Съществуващото преградно съоръжение в момента,

Вие много добре знаете, че нелегалните мигранти и бежанците – научаваме за тях едва след като катастрофират по българските магистрали. Ето защо трябва да настояваме Европейският съюз да има активна роля в опазването на българо турската граница, защото, независимо от предприетите мерки, които на практика все още трудно се прилагат, истината е, че нелегалната имиграция е потенциален източник както на организирана престъпност, така и на международния тероризъм. Действащите текстове в Дъблинското споразумение – друг проблем, не са добри за България. Промените, които се подготвят в това Споразумение за България не очертават нищо по добро – квотният принцип не работи. България трябва да настоява Европейският съюз да има по-активна роля извън своите граници. Това означава да изнася мир, а не да изнася нестабилност. Защото, ако не изнасяме мир, ако не изнасяме стабилност,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, министри, колеги! Господин Главчев, първият път, в духа на конструктивността на този дебат и важността на страната, не взех

той говореше само за това в цялото си изказване. На всяко второ изречение на колежката Елена Йончева й правите забележка. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Искам да Ви кажа, че когато Ивелина Василева тук говори, на деветата минута от нейното изказване започна да говори за сценариите. Говори през цялото време за председателството… се обаждайте от залата! ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: …за приоритетите и програмата за предстоящото председателство. Тогава Вие не казахте една дума. Замълчахме си. Ние сме поискали този дебат, има какво да кажем за председателството. Аз знам, че големият Ви страх е да не говорим тук каква е готовността за това председателство.

На няколко пъти Ви припомням какво е Вашето питане, въпреки че би трябвало да го знаете: каква е позицията на българското правителство по предложените варианти за бъдещото развитие на Европейския съюз и какви приоритетни политики…(Силен

какви приоритетни политики ще предложите като министър-председател на България по време на председателството на Европейския съвет? Именно затова говори госпожа Василева. Слушайте внимателно, а най-хубаво е да си помните темата на питанията. Господин Министър-председател искате ли още да…

Изказването ми е по повод това, което и госпожа Йончева разви като тема – сценариите от Бялата книга и много неща, свързани с тях, включително и сигурността. Западните Балкани Балкани беше част от сценария в Бялата книга. Като става въпрос за Западните Балкани и сигурността в Западните Балкани, интересно ми е да разбера БСП и госпожа Йончева

Така че интересно е БСП да каже един път завинаги – подкрепя ли договор за добросъседство, или се обявява против, за да обслужва интереси на други държави, както го правят техни представители. Бъдете малко по-мъжки и го кажете тук, защото това е важна тема. (Силен шум и

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Моето изказване е във връзка със следното: моля Ви, господин Премиер и господа министри, не подценявайте детайлния прочит и детайлния поглед върху Бялата книга. Дебатът върху Бялата книга има само една-единствена цел. Когато трябваше да представи своите приоритети във връзка със Споразумението за партньорство от деветте хоризонтални политики, България заяви и деветте. Много моля, положете усилия. Ние също ще помагаме, както виждате, с всичко възможно, да направим такова фокусиране на нашите нашите приоритети – тези три, четири конкурентни предимства, които България може да сложи, така че да покажем истински прочит на Бялата книга. Молбата ми е да не подценявате този процес. Ние, гледам, че сме на път да се изложим пред правителството по начина, по който говорим и премиерът забеляза една възпалена среда.

Моля Ви за ред в залата, какво вчера е казала Дукова. Тя си има по-особен начин на изразяване. Даже някой път, аз съм известен със своята скромност, ми става неудобно като говоря. Така че се извинявам, ако оттам е тръгнало напрежението. Действително тези два дни положих големи усилия. усилия. Госпожа Йончева искам да я подкрепя в доста от нещата, които каза, са и мои тези, особено за европейската армия. Но пътувах със „Спартана“, както Вие обичахте, а той пътува бавно и е топло, и бръмчи много – за един път става, но по принцип иначе е по-трудно, затова се наложи през нощите да ходим от Триест до Солун. Но, така или иначе, има засилен интерес към Западните Балкани. Най-сетне Берлинският процес според мен – след четири заседания досега къде ли не, стартира в Триест. Защото, когато канцлерите на Германия и Австрия, президентът на Франция и премиерът на Италия са на едно място с Борис Джонсън и лидерите на шестте държави плюс България като специален гост, отчитайки това, което сме направили на Балканите, мисля, че има реален шанс Берлинският процес да стане реалност на Балканите. Действително има много интереси. Завчера на Световния газов и петролен конгрес ги видяхме и от страна на Турция. Конфликтът, който се заражда – Кипърският, за голямото находище на газ между Турция и Гърция, никак небезобиден конфликт. Конфликтът, който го има от другата страна на Украйна – Крим – Русия. Сутринта Борхард, шефът на дирекция беше. Европа твърдо стои зад нашия газов хъб и мисля, че след днес съм много по-голям оптимист, след разговорите и в Истанбул, и днес – с господин Борхард, по нашия газов хъб. Това е една тема, която много бих искал да споделям с депутатите и от БСП, и от ДПС, и от другите, защото действително може да стане. Не само да не ни заобиколят, може да станем в момента вследствие на тези конфликти действително регионалният център, да си върнем позициите. Тук много бих се радвал да имаме обща тема и език. Госпожо Йончева, това е самата истина, която ние с Вас пропагандираме и няма логика да нямаме въоръжени европейски въоръжени Действително, за да ги няма, има други лостове, които действат, но все повече държави почват да си дават сметка. Вижте само в последната една седмица – Турция взе решение да прави самолетоносач. Няколко дни преди това Великобритания пусна самолетоносач, а завчера Германия и Франция взеха решение за самолетоносачи. Един самолетоносач е минимум 20 млрд. евро или 60 млрд. евро само в региона. Въобще нашата доктрина, да не влизам в други теми, защото, ето това е хубаво – военните да да ни кажат всъщност от кой се пазим и с кой ще воюваме. Защото Вие виждате и в Кипър сега, НАТО не е според мен…,

Затова, макар че сега още е като ерес, но колкото повече говорим за европейските въоръжени сили, затова ние самите да имаме своята отбранителна мощ, аз мисля, че обикновено две години някъде е този период на осмисляне – ще видите, че след това ще стане като с бежанската вълна. Имаме всичките гаранции на колегите в Турция. Факт е, че натискът е почти нулев, така че не очаквам изненади оттам. Ето сега сме вече в пика, когато би трябвало да има най-много мигранти. Виждате – един, трима, преди една седмица имахме по-голяма група, турците си я взеха. С гърците работим добре, връщаме всичко. Така че в общи линии предпазното съоръжение, правилно го нарекохте, защото то е предпазно съоръжение, то е да помогне евентуално при натиск на полицаите и армията да ги държат напред. Това не е Берлинска стена, нито като унгарската с ток по нея. Далеч сме от тези мисли. Така че много много теми има, по които България с умни ходове може да се придвижи напред. По Бялата книга. Пак казвам, не е наложително, но щом държите, ще възложим, ще направим един драфт, ще анализираме, ще предложим вектори, ще ги представим септември и ще поработят малко хората. Нищо лошо няма в това. Те са такива взаимоизключващи се вариантите в него, че действително трябва много свободно съчинение по вариантите – кой с кой да се комбинира или кой с кой да не се комбинира. Истината в тази Бяла книга е, че не трябва да допуснем, първо, Европа на две или повече скорости и, второ, кохезията да отпадне. Това е. Отсега, ако аз пиша – анализът ми го дадете, тези две точки, като извод ще…

Затова аз съм „за“ и ще го направим. Но те са двата извода, които накрая трябва да имаме. Добре, благодаря Ви. Аз се надявам колегата Цветанов, като си дойде, и госпожа Нинова да седнат и малко в спокоен… Поне така знам от Цветанов, че те се погаждат повече, отколкото аз с нея (смях), така че може да се намери добър вариант. Това, което каза и госпожа Янчева, също има много логика и смисъл в него, да се подкрепиме. Защото и по темата „тероризъм“ – нали виждате как се отнасяме с едни държави, където се готвят да има смъртни присъди, в същото време по Европа колко терористи бяха ликвидирани още по време на акциите?! Така че има много теми, по които да си говорим кое е правилно и кое не. Надявам се в следващи дебати да бъдем по-рационални. Благодаря Ви, уважаеми господин Борисов. Има ли други изказвания? Не. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване първия: „Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане № 754-05-21 от 5 юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от Жан Клод Юнкер – председател на Европейската комисия Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши:“ Първа точка беше предложена да отпадне, тъй като е изпълнена. Оттегляте първа точка, няма да я подлагам на гласуване и остава всъщност само една точка: „Възлага на Министерския съвет в срок до 2017 г. да представи анализ на ефектите за България от различните варианти за развитие на Европейския съюз, предложени в Бялата книга за бъдещето на Европа и позицията на България.“ Моля, гласувайте.

Господин Бойчев, заповядайте. Благодаря Ви. Процедура по прегласуване.

„Проект! РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане № 754-05-21 от 5 юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър председателя

1. Приема представената информация от министър-председателя Бойко Борисов, относно Бялата книга за бъдещето на Европа. 2. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи периодично да представя пред Комисията по външна политика актуална информация за развитието на общоевропейския дебат относно Бялата книга за бъдещето на Европа.“ Моля, гласувайте.

РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане № 754-05-21 от 5 юни 2017 г. от народния представител Корнелия Нинова към министър председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от Жан Клод Юнкер – председател на Европейската комисия

до 30 септември 2017 г. да обсъди и приеме Рамкова позиция за визия за развитие на Европейския съюз, съобразена с националния интерес на Република България.“ Моля, гласувайте.

Уважаеми колеги – за тези, които имат интерес, продължаваме с въпрос към министър Николай Нанков от народния представител Кольо Йорданов Милев относно пречиствателна станция за питейни води – град Сливен, подновяване на изграждането на обекта.

Не бързайте, господин Милев, така или иначе ще изчакаме да напуснат колегите, които искат. (Шум реплики.) Имате думата, когато се успокоят нещата. Уважаеми колеги, моля, които ще останат да присъстват на въпросите и отговорите, да заемат местата си, останалите да напуснат залата.

През месец септември 2008 г. е сключен договор между Консорциум „Главболгарстрой“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на пречиствателна станция за питейни води в град Сливен. Договорът е за 34 млн. лв., като до есента на следващата година са изработени строителни дейности и са заплатени някъде около 30 млн. лв. За съжаление, само месец по-късно, поради липса на финансови средства се спира обектът и досега той е замразен. Ние правихме опити през последните години както в община Сливен, така и чрез чрез Министерството да се размрази обектът и да бъде довършен, тъй като гражданите на град Сливен пият вода с повишено съдържание на манган. Моят въпрос към Вас е: планирате ли в най-скоро време да се разконсервира обектът и да се пристъпи към неговото завършване, тъй като това е жизнено важен проблем за град Сливен? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Милев. Господин Министър, заповядайте Заповядайте, имате думата пречиствателната станция за питейни води за град Сливен е проектирана през 80-те години с предназначение да пречиства питейната вода, подавана за града от язовир „Асеновец“. През дългия период на изграждане на съоръжението, започнало още строителството е спирано многократно, а проектът е променян неколкократно, тъй като са настъпили промени в нормативната уредба, промяна в качествата на суровата вода, тоест водата от водоизточника, намаляване на населението на град Сливен и индустриалното производство в града, което респективно е намалило водопотреблението през тези години. В периода 2008 – 2009 г. строителството е подновено, както и Вие споменахте, при което голяма част от строителните дейности по завършването са изпълнени, но поради липса на финансиране през 2009 г. строежът е спрян. Към днешна дата пречиствателната станция е почти изцяло изградена. За въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да бъдат изградени външни водопроводни връзки на пречиствателната станция за питейни води със съществуващата респективно водоснабдителна мрежа на града. В бюджета на Министерството в последните години се предвиждат средства за доизграждането на пречиствателна станция за питейни води – Сливен, на годишна база, но разходването им се възпрепятства от редица проблеми, предполагам, Вие сте запознат като бивш кмет на община Сливен с тях, свързани, голяма част от които, с регламентиране на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес, неизрядни строителни книжа и задължително пълно комплектуване на строителната документация. В началото на 2016 г. Министерството възложи изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания и формуляри за кандидатстване за европейско финансиране за обособените територии на 14 ВиК оператора, в това число и за обособената територия на „ВиК“ ООД – град Сливен. В регионалното прединвестиционно проучване е извършено и обследване, и технико-икономическо сравнение на различни варианти на водоснабдителни схеми и е предложено оптимално решение за включване на пречиствателна станция за питейни води – град Сливен, към водоснабдителната система на населеното място. Инвестиционните мерки за избрания вариант ще бъдат включени в регионалния ВиК проект, с който ще се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Формулярът за кандидатстване ще бъде готов през есента на тази година, като се предвижда проектирането и строителните дейности по външните водопроводни връзки да стартират – след възлагане, може да има обжалване – през 2019 г. дейности по завършването на пречиствателната станция за питейни води ще се финансират от държавния бюджет. Пречиствателната станция за питейни води – град Сливен, може да бъде въведена в експлоатация след изграждане на външните връзки, за които споменах, извършването на всички изпитания на станцията и включването й към водоснабдителната система на града. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Министър. Господин Милев, имате възможност за реплика. Благодаря Ви, Господин Министър! Аз разбирам, че проектните дейности са завършени на 100% и вече няма проблем да започне изграждането на този въвеждащ водопровод – от напорния водопровод до до пречиствателната станция, от пречиствателната до един резервоар 10 хиляди, който също трябва да се изгради, и след това вече да се включи с водопроводната мрежа на града. Не ми харесва това, че някъде около 10 милиона, може би до 15 милиона са необходими да се завърши пречиствателната станция, и това се планира в един по-далечен период до 2019 – 2020 г., тъй като всяка година при повече дъждове и снеговалежи помътняването на водата се увеличава, също така манганът, който в момента е

да отделите тези първоначални средства, за да може да се разконсервира обектът и да започне неговото довършване. Също така колко милиона са изхарчени от спирането му досега за поддържане на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

ще имаме готов формуляр за кандидатстване по новото прединвестиционно проучване. Колко по-бързо да го възложим? 2017, тази година, възлагаме строителство на водопровода. Няма как да мине без обществена поръчка, ако това искате да ми вмените като отговорност. Ще трябва да мине през обществена поръчка. Ресурсът е наличен, тоест финансирането е осигурено

за да може да бъде свързана пречиствателната станция с град Сливен. Отделно от това, факт е, че понастоящем държавата разходва ресурс за охрана на обекта.

Следващият въпрос към министър Нанков е от народните представители Георги Йорданов, Виолета Желева и Никола Динков. Той се отнася за Проекта „Каскада Въча“. Заповядайте, Заповядайте, имате думата за въпроса. Актуалността на въпроса, който задаваме, е във връзка с проблема със снабдяването с питейна вода на населението от област Хасково, и град Хасково по-точно. Известно е, че има Проект, наречен под кодовото название, ако мога така да се изразя, „Каскада който е някъде от средата на 80-те години на миналия век. Той предвижда изграждане на водосборни мероприятия в Родопите, което е известно като „Каскада Въча“, и освен за промишлени нужди, водата достигне до Пловдив, Първомай и Хасково, а по някои наши данни почти до района на град Свиленград. Известно е също, че повърхностната вода е с по-добри питейни качества отколкото дълбочинната вода, тъй като тя не преминава през слоеве, които да я замърсят допълнително. Известно е, че преди около десетина години Проектът беше актуализиран в частта си до Пловдив и неговата цена за строителство тогава, при съвременните строителни мероприятия, не е толкова висока. Затова нашият въпрос е следният: считате ли, че Проектът с названието „Каскада Въча“, който определя достигането на водата от Родопите и от района на град Девин – Кричим, до района на Хасково – Свиленград, преминавайки през Пловдив, е актуален? Считате ли, че той може да бъде един от големите проекти за

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов, идеята за водоснабдяване на град Пловдив и района около Пловдив, разбира се, от язовир „Въча“, бивш „Антонивановци“, се заражда през 70-те години, както споменахте, на миналия век, като през 80-те години е разработен технически проект „Водоснабдителна система „Антонивановци“ за водоснабдяване както на град Пловдив, така и на град Димитровград, град Хасково

През този период за населението и за индустрията, предвид вида на производствата, са били необходими огромни количества вода – факт, говорейки за него време. През 2005 г. отново се повдига въпросът за ползване на водата от язовир „Въча“ за водоснабдяване, когато с Решение на Общинския съвет в Пловдив като приоритет в програмата за развитие на града за периода 2005 – 2013 г. в Общинския план за развитие на община Пловдив е заложено изграждането на водоснабдителната система на град Пловдив от водите на каскада „Въча“. През 2009 г. в тази връзка е разработен Идеен проект за водоснабдяване на град Пловдив и двадесет и две населени места от каскада „Въча“, като в него не са включени за изграждане резервоари и довеждащи водопроводи до прилежащите селища.

и две населени места от област Пловдив. Тук говорим за област Пловдив. В регионалния план не е разгледана хипотезата водата от каскада „Въча“ да достигне и до Димитровград и Хасково, респективно до Хасковска област.

нито мерки за изграждане на канализация за отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване от обекти, заустяващи в язовира. Това е само за инфраструктурата, Проект „Каскада Въча“ с водопровод, който ще свързва населените места съответно с обекта. В град Пловдив със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ ще се изпълняват два проекта: ранен проект, който в момента тече, и регионален ВиК проект, в който инвестициите са определени на база регионално прединвестиционно проучване за територията на област Пловдив. на област Пловдив. На база проведените проучвания е установено, че съществуващите водни ресурси са достатъчни за водоснабдяването на населените места с питейна вода. Специално за града няма недостиг на вода, въпреки икономическите и демографските предвиждания за неговото увеличаване, съответно и разрастване на индустриалното производство, с изключение на някои случаи през много горещи летни месеци в някои от малките населени места на областта. В същото време прирастът на населението е отрицателен за цялата област, изключая, споменах за града, където механичният е положителен на база на на отрицателния естествен прираст. В регионалното прединвестиционно проучване ще се финансират проекти за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, с които ще се реконструират довеждащи водопроводи, вътрешни водопроводни и канализационни мрежи, ще се изпълнят мерки, свързани с енергийната ефективност на конкретното дружество, говорим за помпажна вода, и съответно помпите, които трябва да бъдат подменени. Основната цел на разработваните регионални ВиК проекти е да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, техническа, екологична и финансова устойчивост на ВиК сектора, съобразени със социалната поносимост на цената на водата. Ако трябва да резюмирам в заключение, необходимата сумата от 384 млн. лв., за която споменах, няма да е достатъчна за цялата реализация на проекта. Споменах какви дейности не са калкулирани по линия на идейния проект.

Благодаря, господин Министър, за Вашия отговор. Виждам, че Вие не отричате с лека ръка осъществяването на този Проект. Да, цената е нещо, което е доста високо, но за един републикански проект, евроосновен проект, бих казал, централния еврорайон на България, цената не е толкова впечатляваща. Ползата от него обаче е впечатляваща, защото, виждате, каква психоза стана в град Хасково. Същата психоза беше и в Първомай, в Раковски. С един такъв проект бихме направили превенция на проблемите, които се случват. Когато ползваш нещо, което е по-екологично, по-съвременно, естествено, че се плаща малко по-висока цена. Мисля, че този Проект може да бъде осъществен и ще направим всичко възможно да подбутнем отделните етапи, за да бъде той осъществен.

Божанков относно състоянието на третокласен главен път II-53 Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица. Заповядайте, господин Божанков. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър! Състоянието на пътя Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица, е изключително лошо – добре известен проблем от години. Проблем също е и мостът, който свързва селото със железничарския град, затова и местното население наскоро организира протест. Във връзка с това общинска администрация Горна Оряховица разпространи информация, че е изготвен проект за цялостна рехабилитация, включително и на моста по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2014 – 2020 г. Във връзка с това се обръщам към Вас със следните въпроси: осигурено ли е финансиране за цялостна рехабилитация? В какви срокове ще започне изпълнението

Това е целият маршрут на второкласния път и се намира на територията на четири области: Велико Търново, Сливен, Ямбол и Бургас. На територията на област Велико Търново пътят е с дължина около 72 км. На участък Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица, основен ремонт не е правен повече от 30 години. Състоянието на пътя е незадоволително особено в село Първомайци. Причината е некачествено изпълнените възстановителни работи на настилката при изграждането на водопроводната и канализационната мрежа на селото, ако трябва да сме честни.

на няколко участъка в областите Велико Търново и Сливен, един от които, е този между Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица, преминаващ през урбанизираната територия на село Първомайци и включващ „Александровския мост“ преди град Горна Оряховица. Агенция „Пътна инфраструктура“ кандидатства съвместно с румънски партньори за финансиране на рехабилитацията на „Път II-53 Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния – България 2014 – 2020 г. Това е един от шестте проекта, преди около час отговорих за още един подобен проект, в който сме кандидатствали и ще бъде финансиран по съвместната Програма Интеррег V-А между България и Румъния. В момента се извършва

приключила работа на оценителната комисия, след което процедурата е следната: свиква се заседание на секретариата да се одобрят проектите и финалната процедура е решение на Комитета за наблюдение – двустранния, между българската и румънската страна. По тази програма нашето Министерство е партниращ орган, водеща е румънската страна, както и с гръцката програма. Положени са всички усилия, разбира се, за разработването на проектно предложение на високо ниво и при спазване на изискванията за кандидатстване по Програмата. Проектът представлява рехабилитация на съществуващия път, при което ще се подобрят носимоспособността на настилката, отводняването на пътя, ограничителните системи на пътя, хоризонталната и вертикалната сигнализация. Мостът между Първомайци и Горна Оряховица също е предвиден за рехабилитация в одобрения технически проект на обекта. Индикативната стойност на обекта е 4 680 000 лв. с ДДС. Съгласно правилата на Програмата кандидатстването се извършва на два етапа – подаване на заявление за интерес и подаване на формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати – споменах каква е процедурата преди минута, относно одобрението

обществената поръчка, за да спестим време до одобряването на проектното предложение от Съвместния комитет за наблюдение на Трансграничната програма.

във въпросния участък. На 28 юни тази година започна ремонт на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес с дебелина до 5 см. в участъка между село Поликраище и град Горна Оряховица – най-тежкият участък от пътя, включително на територията на село Първомайци. Докладваха ми сутринта, че в рамките до края на седмицата, този ремонт, който е текущ, в най-тежкия участък ще приключи. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. Господин Божанков, под формата на реплика можете да вземете отношение към поднесения отговор. Заповядайте. Уважаеми господин Министър, благодаря за уточнението, тъй като местното население е останало с впечатление, че рехабилитацията вече е договорена и тя ще се случи. Желая Ви успех! Надявам се всичко по проекта да мине гладко. Много е важно и за безопасността, и за спокойствието на живущите в селото. Искам да Ви обърна внимание на няколко неща, когато изготвяте проекта. Самият мост, който свързва града, според мен и според местното население не е годен за рехабилитация, а трябва да бъде заменен. Той не трябва да остава. Много е стар, основите са му в реката и той е основната причина селото да бъде наводнявано, тъй като, когато реката е по-пълноводна, той играе ролята на бент. Подготвил съм няколко снимки от наводнения в селото и от отпушването на моста. Ще Ви ги покажа и ще разберете добре защо този мост не е годен за ремонт и разширяване. Това трябва да го осмислим много сериозно. Той ще създава проблеми винаги. Споменахте във Вашето обяснение за изграждането на канализацията в селото. По мнение на местното население инфраструктурата след реализирането на този проект е била в много по-тежко състояние, отколкото преди него. Тук не е лошо да помислите дали не е редно да се потърси отговорност на фирмата, работила по проекта за канализация, защото досега две мнения не съм чувал. Инфраструктурата е в по-лошо състояние след реализиране на този проект. Благодаря Ви, господин Министър. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Божанков. Господин Министър? Няма какво да допълните към този отговор. Следващият въпрос към Вас е от народните представители Виолета Желева и Никола Динков относно Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони. Госпожо

полупланинските слабо развити райони е нееднократно потвърждаван ангажимент за развитието на България. Осем са общините от област Хасковско, попадащи в тази Програма. В район Родопи са седем общини: Хасково, Минерални бани, Харманли, Стамболово, Любимец, Маджарово, Ивайловград, район Странджа – Сакар, община Тополовград. Програмата цели преодоляването на икономическата изостаналост на тези райони. Предоставена е за обсъждане още през 2015 г., но реално към този момент не е стартирала. Необходимо е да се актуализира и да започне реализацията на Стратегията, в противен случай районите, които се справят трудно, се обезлюдяват и вместо да скъсят дистанцията с по-развитите райони, тя става още по-драматична и катастрофална. Проблемът е не само в доходите и в инфраструктурата, а в достъпа до образование, култура и здравеопазване. Трябва да се отдели специално внимание на малките отдалечени общини, за чието обезлюдяване способстват тези проблеми. За изпълнението и реализацията на Програмата като цяло за 2017 г. и 2018 г. в инвестиционната част не са предвидени такива средства и не са обявени като планирани.

Благодаря, госпожо Желева. Господин Министър, имате думата за отговор на въпроса от народните представители Виолета Желева и Никола Динков. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Желева! Разработеният Проект за Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа – Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони съдържа четири подпрограми с общи приоритетни области. Първата е „Стимулиране на икономиката“, втората е „Укрепване на човешките ресурси“, третата е „Обновяване на инфраструктурните системи и превенция на рискове“, четвъртата – „Балансирано пространствено развитие чрез трансгранично сътрудничество“.

съобразно възможностите на държавния бюджет за съответната година. Така е приета Програмата. Подпрограма „Родопи“ се предвижда да стартира през 2019 г. с изпълнението на приоритетите: „Планово осигуряване за растеж и развитие на района“ и „Обновяване на оборудване и учебни програми в професионалните училища, насърчаване на заетостта“ като трета. От 2020 г. се предвижда изпълнението на приоритетите: „Нови инвестиции – в индустриални паркове, в пазарна инфраструктура и в мрежи от преработвателни предприятия; „Аграрен сектор – възстановяване на традиционни производства, биоземеделие, „Тютюнът няма алтернатива“ е наречена част от Програмата. трето място, „Туризъм – инвестиции в инфраструктура, социализация и валоризиране на културно и природно наследство, създаване и маркетинг на регионален туристически продукт в туристически район „Родопи“, както и мерките по цел 2 „Укрепване на човешкия ресурс и административния капацитет“. Цел 3„Обновяване на инфраструктурните системи и превенция на рисковете“ и по цел 4, за която споменах – „Балансирано пространствено развитие чрез трансгранично сътрудничество“. Подпрограма „Странджа – Сакар“ се предвижда да стартира през 2019 г. с изпълнението на приоритетите: „Планово осигуряване за растеж и развитие на района“,

в мрежи от преработвателни предприятия и сертифициращи лаборатории; Аграрен сектор – възстановено зеленчукопроизводство, разширени трайни насаждения и биоземеделие, подкрепено животновъдство; и приоритет Туризъм – инвестиции в инфраструктура, социализация и валоризиране на културно и природно наследство по одобрен маркетинг на туристическия продукт – регионализация бранд „Странджа“, както и мерки по цел 2 „Укрепване на човешкия ресурс и административния капацитет“ и цел 3 „Обновяване на инфраструктура и превенция на риска“. Проектът на Целенасочена инвестиционна програма е преминал процедура по съгласуване от страна на Министерския съвет и неговата администрация през месец ноември 2016 г. Програмата не е стартирала до момента, както коректно забелязахте, поради липса на одобрено финансиране. Какъв по-сериозен аргумент от този?! В началото на месец март 2017 г. от Министерството на финансите е получено становище по време на служебния кабинет, според което подходът за икономическото възстановяване трябва да бъде осъществен с приоритетни специфични, а не хоризонтални мерки по отношение на въздействието върху човешкия капитал в районите, попадащи в обхвата на Програмата. Ще продължи обсъждането на Целенасочената инвестиционна програма със заинтересованите страни, с цел извеждане приоритетно на мерки и конкретни проекти, които да доведат до решаването на проблемите, свързани с качеството на работната сила и човешките ресурси в дългосрочен план. На следващ етап, след проучване на подкрепата за районите, получавана по линия на оперативните програми, ще се очертаят и определят параметрите на проектни предложения за национално финансиране, съобразени с целите на Целенасочената инвестиционна програма, като специфичен фокус ще бъде поставен върху развитието на човешките ресурси. Средствата съгласно насоките, дадени от Министерство на финансите, ще се разчитат в рамките на бюджетната процедура за съответната година, съобразно възможностите на държавния бюджет и в съответствие с изпълнението на параметрите по консолидираната фискална програма. Надявам се изключително много – скоро ще започнат и дебатите за новата бюджетна прогноза и за бюджета през 2018 г., да получим подкрепа в това си намерение, за да реализираме поне част от мерките, заложени в Целенасочената инвестиционна програма. Благодаря Ви.

В тази Програма са заложени много мероприятия и финансирането трябва да стане чрез националния бюджет и чрез европейските програми. Вие споменахте за финансиране от националния бюджет, но за европейските програми не споменахте. Що се касае до инфраструктурните проекти в тези региони, мисля, че основната тяхна реализация би трябвало да стане по европейски програми. В отговорите на много въпроси Вие споменавате „региони в растеж“. Освен инфраструктурното развитие на тези райони с цел да се стопира обезлюдяването, жестоката демографска криза, има заложени много мероприятия, на които ние чакаме да получим отговор за тяхното решение. Например медицинското обслужване в тези райони. Знам, че това не е приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но въпреки това там е споменато за мобилни групи, за подвижни аптеки. Хората чакат решаването на този въпрос. Инвестициите в селското стопанство, мерките, които трябва да се вземат, за да може в тези райони да се случат инвестиции, с които да има осигурена заетост и хората да почувстват наистина действието на тази Програма. Чакам от Вас обаче какви обекти ще бъдат заложени за общините, включени в Програмата, по европейските програми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Динков. Господин Министър, ще вземете ли отношение към репликата, за да допълните отговора си? Заповядайте.

това, което казахте в реплика, звучи наистина прекрасно, но знаете колко е неизпълнимо, ако познавате по-добре и процеса на програмиране,

са налична база на програмираното през 2012 – 2013 г., за да може да бъдат одобрени през 2014 г. и да заработят двете програми, които имат и регионален характер, и регионална насоченост. Част от проектите в Целенасочената инвестиционна програма, които впоследствие, тъй като тя е разработена две години след

приоритетите или в одобрените проекти на Програмата за развитие на селските райони. Бъдете сигурен, че европейският ресурс, за мен лично, е добре програмиран през настоящия програмен период, не е панацея за всички болки трудно би могъл да допринесе за решаването на всички проблеми. Затова именно е новият инструмент, тъй като Целенасочената инвестиционна програма е нов и като подход, и като инструмент модел и документ за реализирането на адекватна регионална политика. Той трябва да бъде изпълнен с финансово съдържание, за което аз призовах и уважаемите колеги, задали настоящия въпрос, предполагам ще подкрепите параметрите, които ще бъдат заложени в бюджета през 2018 г. в тази насока, тъй като нереализирането понастоящем и нестартирането на отделни проекти по така изложените цели, по така изложените приоритети на Програмата се дължи именно и само поради липса на

проблемните области и конкретните проблемни проекти, които ще бъдат финансирани, ще повторя, по линия на европейските фондове. Благодаря Ви за вниманието. Следващият въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството е от народния представител Донка Симеонова. Той е относно изграждането на тунела под връх Шипка. Заповядайте, госпожо Симеонова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Поставям отново въпроса за изграждането на тунел под връх Шипка, макар че той нееднократно е звучал от трибуната на Народното събрание. Поставям го, защото на всички приемни на депутатите от Старозагорска област се поставя въпросът от десетки хора и те питат: ще имаме ли най-после тунел под връх Шипка? Несъмнено изграждането на тунела под Шипка има огромно значение както за жителите на областите Габрово, Стара Загора, Велико Търново, така той си има и своето национално значение, защото би бил добра връзка между Северна и Южна България. Тъй като той може да бъде част и от Трансевропейския коридор № 9, има и своето европейско значение. Може би точно заради това проектът за изграждането на тунел под връх Шипка е част от предизборните програми на Политическа партия ГЕРБ и е приоритет на трите правителства на господин Борисов. На въпрос на народния представител господин Кирил Добрев в Четиридесет и третото Народно събрание, относно изграждането на обходния път на град Габрово и тунела под връх Шипка, тогава заместник министър-председателят по Европейските фондове и икономическата политика господин Дончев отговаря, че към 8 септември 2016 г. – отговорът е от тази дата, обходният път на град Габрово и тунелът под връх Шипка се изграждат на две фази, като тунелът е включен във втора фаза и на този етап се намира на ниво „изготвяне на идеен проект“. Задавам Ви въпрос, уважаеми господин Министър: на този етап проектът за строеж на тунел под връх Шипка на какъв етап се намира? Какви са сроковете за неговото изпълнение и осигурени ли са финансови средства? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Симеонова. Господин Министър, очевидно към Вас леки въпроси няма. Заповядайте да отговорите на поредния труден

предизборната, а впоследствие в управленската програма на ГЕРБ, а защото е жизнено важен. Вие споменахте – като част от Транспортен коридор № 9, а и като най-бързата връзка, която ще бъде осъществявана между Северна и Южна България в централната й част. Проектът за тунела под връх Шипка е от стратегическо значение за страната. Той е един от приоритетите, заложени в Проекта на програма за управление на правителството 2017 г. Изграждането му ще улесни транспортните потоци в направление „Север – Юг“ и ще се съдейства за преодоляване на дисбаланса в икономическото развитие на Северна и Южна България. Също така ще се подобри транспортната свързаност на основните пътни направления „Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград – Маказа“ и „Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград – Маказа“, като ще се активират и търговските връзки на България с Гърция и Румъния, а и на цялата Източна и и Централна част от Европа с Близкия Изток. Тунелът под връх Шипка е част от проект „Обход на град Габрово“, който е разделен на пет етапа

Към момента е отчетен значителен напредък като индикативният срок за завършване строително-монтажните работи на обекта е септември 2018 г. Една скоба само ще отворя: за да има реализиран подобен

тунела под връх Шипка с дължина 3 220 км. Напредъкът по Фаза две – конкретика и отговор на Вашия въпрос, е както следва: По формуляри за кандидатстване за финансиране

от 3 април 2012 г. Учредителните процедури са приключени за основното трасе. След разработването на проекта за тунел под връх Шипка ще се изясни дали ще са необходими допълните отчуждения за предпорталните площадки на тунела. Когато имаме идеен проект, ще ни бъде отговорено на въпроса на нас, както и на Вас. За тунела е възложено разработване на разширен идеен проект, споменахме три пъти за него. Целта на разработката включва обстойни геоложки и хидрогеоложки проучвания, извършване на подробно геологическо заснемане в зоните на порталите на тунела, разработване на варианти решения на системите, свързани с

фаза две. Предвид значението на проекта на тунела под връх Шипка, като важна транспортна комуникация в направлението „Север – Юг“, се търсят различни възможности за финансово му обезпечаване, включително и чрез публично частно партньорство. Това е последният възможен вариант. Осигуряването на дългосрочното система – електронните винетки за леки автомобили и тол таксите ще налеят достатъчно средства в държавния бюджет. Отделно от това имаме хипотеза част от средствата за автомагистрала „Струма“ да бъдат пренасочени към Северна България, ако там по обективни причини, независещи от правителството, а от евентуалните жалби на еко организации, биха могли да стопират, най-малко да забавят процеса и да изпаднем извън рамките на допустимостта на средствата по Оперативна програма „Транспорт“, така че и тези средства биха могли да бъдат насочени към тунела под Шипка, но със сигурност в рамките на настоящия мандат ние ще стартираме

Уважаеми господин Министър! Искам да Ви уверя, че ние ще продължим да следим развитието на проекта за тунел под връх Шипка, още повече че вече 120 години строим този тунел. Знаете, предполагам, че в далечната 1897 г. Деветото народно събрание взема единодушно решение да има тунел под връх Шипка, само че тогава железопътен тунел, и не едно и две правителства са използвали тази идея. Само че наистина правителствата на ГЕРБ я приемат като приоритет и ние се радваме за това. Първите две правителства на господин Борисов търсеха всякакви възможности – от еврофондовете, от Оперативна програма „Транспорт“, от инвеститори, от държавния бюджет. За съжаление, не беше построен тунелът под Шипка. Знаете, миналата година медиите дори ни убеждаваха, че през юли 2017 г. ние ще открием тунел под връх Шипка. Така че, както Вие казахте, Политическата програма на партия ГЕРБ е записано в раздел „Регионална политика“, в точка 4, която е за безопасна и модерна инфраструктура, за изграждането на тунела под връх Шипка. Шипка. Уважаеми господин Министър, много се надяваме и изразявам мечтата на хиляди хора, да имаме тунел под връх Шипка. И това да не бъде и да не остане, за съжаление, само една PR-акция. Моля Ви, нека в следващата

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Симеонова! Да, следете ни, когато се бавим,

Поели сме като ангажимент възлагането на самото строителство. Дотогава трябва да имаме и готов идеен проект със строително разрешение. Предполагам, че ще бъде инженеринг възлагане с допроектиране – работно проектиране плюс строителство, така че ние също се надяваме и полагаме неимоверни усилия, повярвайте, в рамките на един пълен мандат да бъде реализиран проектът. Колегите от Ловешка област например – аз също съм от Ловешка област, ще питат защо не се изгражда тунелът Троян – Кърнаре,

по Девети транспортен коридор така и споменах – и Вие знаете още по-добре дори от мен ползите, не само местните, регионалните, а и националните и наднационалните такива от развитието на този обект. Отчитайки тези обективни факти, наистина няколко правителства назад във времето, ме върнахте много назад във времето, още тогава е генерирана идеята за тунела под Шипка, но наистина от десетина години се работи изключително активно.

Следващият въпрос е от народните представители Иван Николов Миховски и Калин Димитров Василев относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти, почивни станции и хотели, къщи за гости и други във вилна зона село Чифлик, община Троян. Заповядайте, да развиете въпроса, господин Василев. Нашият въпрос е относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти и почивни станции, хотели, къщи за гости и други във вилна зона в село Чифлик, община Троян. Уважаеми господин Министър, обръщаме се към Вас, във връзка с постъпила информация за съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти, почивни станции, хотели, къщи за гости и други във вилна зона в село Чифлик, община Троян и липсата на водоснабдяване от общинското ВиК дружество. Част от хотелите в село Чифлик имат издадени разрешителни за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване от Басейнова дирекция – Дунавски район, но не е ясно как е решено питейното водоснабдяване за останалите обекти. В тази връзка нашите въпроси са следните: първо, как и ще бъде ли решен въпросът с питейно-битовото водоснабдяване на обектите, намиращи се на територията на вилна зона в село Чифлик, къщи за гости, вили и други? И вторият въпрос е: как са изградени и са получили разрешение за строеж в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията обектите, за които не е осигурено питейно-битово водоснабдяване от ВиК оператора или по реда

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Василев, село Чифлик се намира в община Троян,

„Стенето“ – град Троян, трябва да съответства на разпоредбите на Закона за водите и Закона за регулиране на ВиК услугите. Тъй като в границата на обособената територия попадат ВиК системи собственост само на община Троян – подчертавам дебело, управлението се осъществява от Общинския съвет на град Троян. Общинският съвет приема програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на общината, в съответствие с плановете за управление на речните басейни, Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в съответствие с общинския план за развитие и Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Троян. За предоставянето на ВиК услугите на територията на община Троян община Троян операторът ВиК „Стенето“ ЕООД – град Троян, използва активи – публична общинска собственост, като ВиК инфраструктурата трябва да е изградена в съответствие със законовите разпоредби, за да се гарантира опазване здравето на населението и да се предотвратява замърсяването на околната среда. Цените на ВиК услугата на територията се предлагат от общинското дружество ВиК „Стенето“ с бизнес плана му и с одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвид изложеното дотук следва да се има предвид, че инвестиционните намерения на територията на община Троян, включително хотели, къщи за гости и вили, се съгласуват от ВиК дружеството, именно с цел да гарантира възможността за предоставянето на адекватна, нормална, законосъобразна ВиК услуга. Разрешителни за изграждането им, от друга страна, се издават от общинската администрация. Тук няма Тук няма обекти от национално и регионално значение .на територията на село Чифлик, като тя е следвало да посочи към коя публична ВиК инфраструктура ще се извърши присъединяването на имотите и дали за обектите е гарантирано непрекъснато водоснабдяване и безопасна питейна вода, отговаряща на стандартите. Съгласно българското законодателство е недопустимо, отново дебело подчертавам: недопустимо е да се изгражда самостоятелна частна инфраструктура за предоставяне на ВиК услуги, какъвто случай има в момента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър- Имате реплика, господин Василев, заповядайте! Благодаря Ви за отговора, господин Министър! Искам само да уточня. Сезирана е Районна прокуратура Троян с вх. вх. № 3501 от 2017 г. и Окръжна прокуратура – Ловеч. Има тъжба от четири лица, приложили са документи. Те са уведомили Комисията за енергийно и водно регулиране.

енергийно и водно регулиране: „При липса на издадени окончателни протоколи за разпределяне на собствеността на публичните ВиК активи на обособена територия на ВиК „Стенето“ ВиК „Стенето“ ЕООД – град Троян, не може да се изясни дали управлението на ВиК системите следва да се реализира по реда на чл. 198б, т. 2 от Закона за водите – това е Асоциацията на ВиК, или по реда на чл. 198б, т. 3 от общинския съвет на община Троян. Ако в обособената територия има ВиК активи публична държавна собственост, то следва да бъде учредена Асоциация по ВиК с участието на областния управител на област Ловеч и кмета на община Троян, която да избере ВиК оператор и да сключи с него договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услугите на потребителите срещу заплащане.“

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Наистина с благодарност, че ме запознахте с отговора на компетентните разследващи институции. Затова дебело подчертах в отговора си инфраструктурата е единствено и само публично-общинска. На територията на населеното място нямаме публична държавна собственост, така че хипотеза няма.

Хубаво е, че сигнализирахте и Министерството, за което ние също ще направим проверка, ще бъдем достатъчно осторожни в своите правомощия. Всъщност сме подготвили сигнал за сезиране на компетентните институции, като отговаряме дори в анонс на това, което Вие току-що изчетохте, че в случая хипотеза няма.

Следващият въпрос е от народния представител Йордан Стоянов Младенов относно рехабилитация на път II-37 Пазарджик – Пещера – Батак. Заповядайте, господин Младенов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, през територията на Област Пазарджик преминава път II-37. В участъка от Панагюрище до Пазарджик през изминалите години беше направена рехабилитация. След наводненията през 2005 г. и частично разрушаване на отсечката Пещера – Батак е направен проект от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и са извършени строително-ремонтни работи по нея, като се изграждат множество подпорни стени, сменят се мантинели, частично се полага асфалт. През 2014 г., по наше настояване беше изготвен проект, с който трябваше участъкът от Пазарджик до Батак, с изключение на участъка в Пещера, да бъде включен в Оперативна програма „Региони в растеж“. Лошото състояние на участъка затруднява транспортната връзка от Източна България към региона и особено възможностите за развитието на икономиката и туризма в общините в областта общини, които са богати на културно историческо наследство и природни дадености. Господин Министър, моят въпрос е: включен ли е този важен за населението на Област Пазарджик път

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Младенов, пътният участък Пазарджик – Пещера – Батак с дължина 30,5 км

включващи подравняване и попълване на банкети, почистване на окопи, изкърпване на асфалтова настилка, озеленяване, ландшафтно оформяне и полагане на пътна маркировка. През 2017 г. по същата програма е направено изкърпване на метра асфалтова настилка, почиствани са и окопи, извършвано е и косене на тревните площи, изсичане на храсти. За участъка с начало град Пещера и край – град Батак, с дължина 18,1 км, споменахте, през 2007 г. сключен договор за рехабилитация на стойност почти 17,7 млн. лв. с ДДС. Финансирането е осигурено по ремонтна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. Изпълнени са дейности в участъка в регулацията на град Пещера и на 4 км след нея в посока град Батак. Осигурена е безопасността на движението. Всяка година в отсечката се изпълняват дейности по поддържане, съобразно разполагаемите бюджетни средства. Останалата част от обекта с дължина 8 км остава незавършена поради изчерпания финансов ресурс по Програмата, а през 2010 г. работата по обекта спира с акт Образец 10. На изпълнителя са изплатени средства в размер малко над 12 млн. лв. с ДДС за сертифицирани дейности. Необходимо е проектодокументацията да бъде актуализирана и обектът да бъде включен в ремонтната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“, като е осигурено финансиране. Само да спомена, както и в отговора на народния представител Кирил Калфин от Кюстендил, при предвиденото постановление на Министерския съвет и евентуално неговото реализиране в рамките на календарната 2017 г.

Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора, но предполагам не сте учуден, че не съм удовлетворен от него. Този участък е много важен, още един път казвам, за развитието на Област Пазарджик. И ще Ви зачета само – това са изяви от местни и национални медии през последните няколко месеца: „Скална маса затрупа пътя Пещера –Батак“, „Подпорна стена е надвиснала на пътя Пещера – Батак“, „Пътят Пещера – Батак е само 17 км, но шофирането по този участък е истинско предизвикателство. Вече цяла година пътят е в ремонт, но налице нищо.“ Това са само няколко излезли в медиите информации. Мога да Ви покажа и множество снимки, какво представлява в момента този път Уважаеми господин Министър, преди 141 години в Батак, там горе в планината, хората са се борили за своите домове, за своята вяра. Днес е XXI век и ние не можем да им направим достъп да могат да се придвижват до своите семейства, да се прибират при своите родители.

минава целият път от Източна България, има множество курорти, които имат нужда от подкрепа, имат нужда от инфраструктура. Така че аз съм крайно недоволен от Вашият отговор и още повече, че през 2014 г. този път беше актуализиран,

Ви, господин Младенов. Господин Министър, ще вземете отношение? За Батак ще вземете отношение. Заповядайте.

не ми стана ясна репликата на уважаемия народен представител. И не разбрах, той не разбра ли моя отговор? Защо остана недоволен от факта, че споменах, че сме осигурили финансиране за проекта? Може би ще остане доволен, ако кажа, че няма да осигурим финансиране за проекта и ще го дадем за някой друг път?! Примерно господин Гьоков зададе преди две седмици въпрос за Стара Загора. Тогава ли ще остане доволен народният представител Младенов?!

Оперативна програма „Региони в растеж“ за тези два месеца. Ако Вие имате друга информация моля да ме запознаете. Аз споменавам, не съм виждал, не знам кой Ви е давал обещания, но аз не съм виждал проекта да е бил включван, за да е изключван оттам. И споменах, че финансиране за пътя ще бъде намерено. Споменах какъв е източникът на финансирането.

– село Асеновци, граница с Област Ловеч – общо 5 км 396 км. Много детайлно е зададен въпросът. Развийте го моля,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

и при моите срещи с хората от региона, винаги се поставя този въпрос – кога ще се направи този път? Затова Ви задавам следния въпрос: предвиждат ли се строителни дейности с цел възстановяване и подобряване на технико-експлоатационните качества на този път,

това е границата между Ловешка и Плевенска област. В Ловешка област пътят е наистина перфектно изпълнен, поддържан добре повече от 10 години. Пътят, за който задавате въпроса, е в трагично състояние, в много лошо експлоатационно състояние, особено в рамките на населеното място на село Асеновци. Участъкът от третокласния път, за който споменахте – ІІІ-301 от

незадоволително състояние – 30 години и повече той не е ремонтиран. По експертна оценка за цялостен ремонт на отсечката са нужни около 2 млн. 374 хил. лв. с ДДС. За участъка няма проектна готовност и не е включен в ремонтните програми на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2017 г., за разлика от предходния въпрос, за който колегата не беше доволен, също няма да сте доволен, че пътят не е включен за 2017 г. За отсечката се полагат грижи съобразно средствата по Програмата „Текущи ремонти“ и поддържане на Агенция „Пътна инфраструктура“. В периода март – юни тази година са извършени ремонтни работи на компрометирани места по настилката на стойност малко над 23 хил. лв. Индикативната стойност на ремонтните работи, за които аз веднъж при едно мое посещение в град Левски поех ангажимент, е на база, на която ще се извърши фрезоване и полагане на плътна и неплътна асфалтова смес на компрометираните места, основно в

регулация от. Разглежда се възможността за осигуряването на необходимите средства от бюджета на Агенцията за останалата част от пътя в рамките на бюджетната 2018 г. Но аз на база на всички въпроси, които получавам по линия на рехабилитация, ремонтни дейности и бъдещи такива, и по-скоро недоволството от местните общности за състоянието на третокласната и второкласната пътна мрежа в страната, все повече се убеждавам, предполагам и Вие, от необходимостта от въвеждането на тол таксата – без да излиза на никой народен представител, на министър или на заместник-министър на челото, това ще е подходът, това ще е решението в пътния сектор, за да имаме достатъчно генериран ресурс да поддържаме и в добро, и в безопасно състояние републиканските пътища, а и да изграждаме нови пътни отсечки. Коментирахме и тунела „Почивка“, и участъци от автомагистрала „Хемус“, и най-голямата ни цел и глобална визия в пътния сектор е да направим българските пътища по-безопасни и сигурни. При 300-милионен бюджет, с така наречените „скъпи винетки”, нуждите на годишна база са между деветстотин милиона и един милиард. Трудно бихме могли да отговорим на тези потребности, затова приоритизираме дадени отсечки. Специално за Вашия път

Аз Ви благодаря за отговора, господин Министър. Радвам се, че взехте така бързо мерки и най-лошият участък ще бъде направен още тази година. Разбирам затрудненията, разбирам и какъв е бюджетът на АПИ. Надявам се с тол таксите да решим изцяло проблемите, защото когато повече от 30 години не са правени, не са поддържани едни пътища, не може за за една, две, три години да се решат проблемите на цяла България. Надявам се, че с тол таксите ще можем успешно да решим проблемите на повечето пътища в повечето области. Предполагам и при колегите в другите области положението на пътната инфраструктура Благодаря, господин Николов. Господин Министър, няма да ползвате правото на дуплика. Пристъпваме към следващия въпрос от господин Николов. Той се отнася за рехабилитацията

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, питането ми е за пътя от град Левски до село Градище. Този въпрос съм го поставил няколко пъти. Затова се обръщам и в този мандат към Вас с питане за рехабилитацията на Републикански път ІІІ-303. Пътят е много лошо състояние, има и големи дупки по пътя, на някои места дори е невъзможно разминаването, има и пътни инциденти. Затова и в

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! Поредният третокласен път е в крайно лошо, незадоволително състояние. Не незадоволително, а крайно лошо експлоатационно състояние! И понеже на мен самият ми омръзна от себе си да повтарям за тол таксите и винетките, няма да изчитам буквално отговора, който са ми подготвили колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ще Ви кажа само някои основни параметри за пътя и какво предвиждаме

Предвид това аз включих участъка в списъка с пътни отсечки, планирани за превантивен ремонт през тази година, през 2017 г., докато трябва да бъде осигурено целево финансиране. По експертна оценка необходимите средства са малко над 3 млн. лв. с Данък добавена стойност. Те включват преасфалтиране на участъка по цялата му ширина, възстановяване на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Поели сме ангажимент 2017 г. пътят да бъде рехабилитиран. Наистина недостигът в бюджетната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ е огромен, затова ще разчитаме и на известна помощ от Министерството на финансите не само за тази отсечка, а и за някои от отсечките, за които и колегите от ляво, и от дясно са задавали въпроси, но колкото и да не ми се иска, тол системата е решението за всички проблеми, свързани с рехабилитацията, специално на пътните отсечки от първи, втори и трети клас, тъй като и понастоящем, а и в бъдеще за изграждането на новите отсечки се намират и европейски, и други източници на финансиране. Ангажиментът, който сме поели и за този път, ще бъде изпълнен, въпреки огромните дефицити и в нашите бюджети. Само една скоба ще отворя – върху природата трудно може да се влияе, но само за тази зима бяха разходвани за снегопочистване 80 милиона от 300-милионния бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ почти два пъти повече от предходната година, които средства, като разходно перо, можеха да отидат и за други дейности, включително и за рехабилитация на други пътни отсечки.

Господин Министър, искам да Ви благодаря. Проблемът е поставян дълги години и не е решен. Това, което чухме, удовлетворява. Разчитам, че в близките няколко месеца това ще се случи, по Вашите думи. Най-после ще бъде решен голям проблем, защото това е път, по който пътуват до Общинския център. център. В много лошо състояние е – чупят се коли, автобусите оттам пътуват, затова много разчитам, че това ще се случи в летните месеци или есента, по Вашите думи, така че най-после в този район само искам да отбележа, че в община Левски кметът е от БСП. Аз съм народен представител от ГЕРБ, но това мен нищо… Искам да поставям проблемите на хората от всяка една община в моята област. Радвам се, че има решение за два пътя в нашата област и в община Левски, по-точно. Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря Ви, господин Николов. Уважаеми колеги, работното време е до 14,10 ч. Имаме възможност за следващия въпрос, независимо че часът напредва. Следващият въпрос е от народния представител Николай Сираков и народния представител Васил Цветков относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор „Здравеопазване“ за реформиране на спешната помощ. Заповядайте, господин Цветков, да развиете въпроса. за подкрепа на реформата в сектор „Здравеопазване“ за реформиране на спешната помощ. В рамките на служебния кабинет не бяха предприети мерки за успешната подготовка, което допринася за забавяне на подготвителния процес и оттам до рискове при изпълнението до рискове при изпълнението на целите на Програмата. Във връзка с това, може ли да получим понастоящем информация: предвидени ли са стъпки за натрупаната забава, в каква посока и считате ли, че към момента предприетите стъпки ще могат да осигурят успешно изпълнение на Проекта? Благодаря.

Тя е предвидена за изпълнение посредством голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент на Европейския съюз № 1303 от 2013 г. Проектът е свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата за Спешна медицинска помощ. Предвидено е дейностите да обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центрове за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала за спешна медицинска помощ, по определен бюджет на стойност 163 млн. 502 хил. лв. С решение на Министерството на здравеопазването е подписан договор за услуга с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за подкрепа на Спешната медицинска помощ по ОПРР 2014 – 2020 г.“ В рамките на договора с изпълнителя следва да бъде изготвено цялостното предпроектно проучване в съответствие с изискванията на чл. 100 от Регламента, който цитирах преди малко, включително и формуляр за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ, с всички приложими към него документи по Оперативната програма. Предвид сложната фактическа обстановка и сложността на самия Проект е поискана техническа помощ по инициативата „Съвместна помощ за подкрепа на европейските региони“ – свързана с преглед на качеството на документацията и отстраняване на пропуските при подготовката на проектното предложение. Министерството на здравеопазването е предприело действия за определяне на подходящи терени за изграждане на нови или обновяване на съществуващи сгради на действащи структури на Спешната медицинска помощ. Предвид че голяма част от изброените сгради са собственост на търговски дружества – общинска собственост или държавна собственост, Министерството на здравеопазването сключва договори със съответните страни за учредяване на ограничени вещни права, съгласно Закона за устройство на територията, в полза на държавата, като до момента са придобити права върху повече от половината имоти. С оглед ускоряване на процеса по подготовка на големия проект на Министерството на здравеопазването за кандидатстване по Оперативната програма и наваксването на натрупаното закъснение, е изготвена пътна карта с линеен план-график за заложените дейности, междинни срокове и отговорни институции. Създадена е направляваща група по Проекта, включваща двама заместник министри от МРРБ, колегата Мирослав Ненков от респективно и от Министерския съвет, Министерство на финансите, която направляваща група ще проследява напредъка по подготовката на Проекта и ще го ускорява. В тази връзка са предприети действия за наваксване на натрупаното по време на служебното правителство закъснение, и не само по време на служебното правителство. Предстои в рамките на месец юли 2017 г. да бъде публикуван на страницата на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане ревизиран стандарт за спешна медицинска помощ – едно от необходимите условия, за да стартира големият проект. До края на месец юли 2017 г. се планира стандартът да бъде одобрен, съответно публикуван в „Държавен вестник“. В рамките на месец юли тази година се предвижда и да бъде актуализиран анализът за нуждите съобразно коментарите на екипа на „Джаспърс“ с конкретните обекти на интервенция по по настоящия Проект. Съгласно пътната карта, за която споменах, Министерството на здравеопазването е поело ангажимент до края на месец декември 2017 г. да бъде готово с подаването на проектното предложение към Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ в растеж“ в нашето Министерство. Към момента е постигната отлична координация, смея да го заявя категорично, между МРРБ и Министерството на здравеопазването, и са преодолени основните предизвикателства по отношение на подготовката на този мащабен, важен и изключително сложен за реализация и изпълнение инвестиционен Проект. Благодаря Ви.

Болничните заведения, общините и областните администрации през последната година, година и половина положиха изключително много усилия, за да осигурят терени и сграден фонд, за да може този Проект да се реализира. В края на днешния парламентарен контрол аз искам да Ви благодаря за компенсирането на забавянето, което осъществявате, и за полагането на усилия, за усилия, за да се създаде този координационен механизъм, с който да може Проектът да се доведе докрай успешно. Този проект има два аспекта – важни са пациентите, всички ние, които ползваме спешна помощ. Но има друг задължителен аспект

с цялата отговорност, като представляващ Министерство на регионалното развитие и благоустройството, осъзнавам това, което казахте. Наистина този Проект е изключително важен, не само защото е единственият мащабен проект, реализиран със средства от Европейския съюз в настоящия програмен период, който касае сектор „Здравеопазване“, в частност „Спешната медицинска помощ“, а и защото в средата на програмния период трудно би могло да насочим ресурс, ако се провалим с неговата реализация в други приоритети и други секторни политики. Точно затова двете министерства

трудно ще стане за четири месеца да наваксаме тези осем, но до края на годината с новата пътна карта ще успеем, убеден съм, оптимист съм да ги наваксаме и 2018 г. да започне реалното възлагане на дейностите по Проекта, които ще включват не само закупуване на мобилен състав – линейки с необходимата апаратура, а и обзавеждане и оборудване на центровете и филиалите за спешна медицинска помощ, които ще бъдат обект на интервенция по Проекта Проекта и извършването на строително монтажни ремонтни дейности за рехабилитация и реконструкция на тези центрове. Не знам дали е мястото от тази висока трибуна да кажа, но с ръководството на Министерството на здравеопазването в този му състав